Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Янкова. Ще продължа да записвам. Само да знаете каква е поредността. Да изчакаме още малко колегите да влязат в залата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Надявам се, всички сме съгласни, че кризата е конкуренция и непазарни мерки, които до вчера са били немислими, днес се превърнаха в норма. В зависимост от това какво прилагат различните държави спрямо своята икономика, след кризата едни ще излязат конкурентни и по-добри от други. В тази връзка направих анализ, благодарение и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, какви мерки се прилагат в различните държави и най-вече в съпоставимите на България икономики, като Сърбия, Хърватия, Словения, Естония. Българското правителство предложи работещи мерки като 60/40, кредити, но те са работещи за секторите, които все пак, въпреки намалените обеми, запазиха своята дейност. За затворените сектори тези мерки са неработещи и това не е мое мнение, това е мнение на професионалните гилдии. Тъй като те са спрени изцяло със заповед на министъра, но продължават да плащат разходи – за такса смет, осигуровки и така нататък – тяхната ликвидност силно намалява. И моето предложение е в тази посока: да налеем ликвидност, без обаче да правим никакви подаръци, без да има щети за бюджета, без никой в България да е ощетен. Предложението ми е следното: лицата, чиято дейност е преустановена, да могат да задържат плащането на осигурителни вноски за три месеца след вдигане на извънредното положение и да изплатят тези си задължения до края на годината. Такава мярка работи от началото на извънредното положение в една държава като Сърбия.

Това ще даде огромен ресурс и ликвидност в така засегнатия сектор, какъвто например е ресторантьорският бранш. Съседна Гърция, която е намалила своето ДДС от 12 на 9%, също е отложила с няколко месеца плащането именно с цел да налее ликвидност в сектора.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искала да обоснова предложението на ВМРО да бъде удължен срокът, в който туроператорите да възстановят сумите на клиентите си, които са ги предплатили за туристически пътувания, които вече са отменени. Туроператорите и туристическите агенции бяха принудени да преустановят своята дейност с обявяването на извънредното положение на 13 март и с оглед на кризата, свързана с COVID-19 в световен мащаб. Това доведе до отлагането на голяма част от туристическите пътувания. Всъщност огромният проблем пред туроператорите в момента е именно възстановяването на средствата на клиентите, които не са осъществили своите отменени пътувания. Средствата на клиентите обаче вече са заплатени от българските туроператори на техните туристически партньори в страната или в чужбина – хотели, авиокомпании или други превозвачи, които извършват сухопътен или морски транспорт. За да възстановят авансово плащанията на клиентите си, те трябва, първо, да ги получат от своите чуждестранни контрагенти, които обаче са взели жизнено важните решения за оцеляването си да прехвърлят получените суми за ползване в бъдещ период, за да не бъдат загубени. И тези предложения на техните чуждестранни контрагенти са подкрепени институционално от техните държави и правителства. Считаме, че срокът от два месеца, който беше предложен по вносител на първо четене, за да бъдат възстановени именно тези суми на клиентите, предплатили транспортни пътувания, е твърде кратък и би довел до фалит много голяма част от туроператорските фирми. Те няма да успеят да генерират тези приходи, така че да могат да възстановят сумите на клиентите си. Много туроператори, които ще бъдат принудени да фалират, всъщност ще прехвърлят тези задължения на застрахователите, които също едва ли ще успеят да се справят. Така се рискува голяма част от клиентите да загубят завинаги тези предплатени суми за туристически пътувания. Ето защо ние предлагаме срокът за възстановяване на предплатените от клиентите суми за екскурзии и туристически пътувания да бъде 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение, като това се отнася за онези клиенти, които не искат да се възползват от възможността да ползват ваучер, или да бъдат компенсирани по друг начин за тези предплатени пътувания. Удължаването на срока не само че няма да струва нищо на бюджета, но и ще спести милиони на държавата, защото много фирми ще бъдат съхранени, ще бъдат запазени работни места и ще бъдат избегнати последващи масови съдебни дела. Тъй като Законът засяга пътуванията, отменени поради обявеното извънредно положение, ние предлагаме в чл. 25 да се добави „или поради наложените мерки за преодоляване на последиците след неговата отмяна“. В заключение, бих искала да кажа, че смятаме, че този срок от 12 месеца за възстановяването на сумите на клиентите от туроператорите е добър и ще предотврати затваряне на бизнеси и фалити, и ще гарантира

Медицинският проблем с вируса няма да коментирам – нито ми е работа, но аз смятам, че не точно вирусът, а последствията от ограничителните мерки, които предприехме покрай вируса, се отрази много сериозно икономически на фирмите в България, на бизнеса в България. И бизнесът, поради намаляване обема на работа, или пък поради рестриктивни мерки, се наложи да се справя с персонала, който работи при него. Те подходиха по няколко начина. Голяма част от тях пуснаха в принудителен отпуск служителите си. Имам предвид платен принудителен отпуск, което ние дори им разрешихме чрез Закона за мерките в извънредното положение. Това няма нищо лошо, но там се стигна и до крайности в платения отпуск, но все пак тези хора, които излязоха в платен отпуск, имат някакви доходи в този период. Другото действие, което предприеха работодателите, е да пуснат голяма част от персонала си в неплатен отпуск. Третият вид освободени са освободени по взаимно съгласие. Те също са ощетени, защото нямат право и не могат да си получават в пълна степен обезщетението. И следващото освобождаване са съкратени заради намаляване обема на работа или по някакви други причини, но тези хора могат да се регистрират в бюрата по труда и да получават там съответстващото

българската статистика, наблюдения върху доходите на населението, пък имаше едно проучване на Евростат, което излезе в медиите, че една трета от българите силно се затрудняват в

които в резултат на ограничителните мерки ползват неплатен отпуск, да получат месечна субсидия в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез Националния осигурителен институт за всеки месец от периода на извънредното положение, през които са били в неплатен отпуск не по-малко от 15 работни дни. Смятам такова обезщетяване на тези хора за справедливо, защото това ще им помогне да не изпаднат в позиция на на крайна бедност и да могат да си стъпят на краката. Същото предлагаме и на самонаетите лица, защото колкото и да се хвалим по медиите предимно, че сме предприели всички стъпки за обезщетяване на хората, които са засегнати от

показва статистиката – около 120 хиляди са засегнати от тези мерки и трябва да бъдат подпомагани. Това ни е другото предложение. Може би е резонен въпросът откъде ще дойдат парите за тези подпомагания. Аз казвам, че пари има, защото в началото

виждам. Госпожо Янкова, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Още от самото начало на извънредното положение, по време на самото извънредно положение и сега – два дни преди изтичането, готвейки се за последващите мерки, ние от парламентарната група на „БСП за България“ винаги сме поставяли въпроса за българските общини – за състоянието, в което те изпаднаха, изпълнявайки решение на парламента и съответно бидейки на предния фронт в самото извънредно положение. Но тъй като в самото начало Вие бяхте по-скептични, сега искам да Ви заявя няколко цифри, уважаеми колеги. За целия този период има сериозно намаление в постъплението на местните данъци и такси и спадът на собствените приходи за март и април спрямо темповете на предишни години за големите общини е над 75%, за областните центрове е от 40 до 65% спад, а за средните и малките общини е от 20 до 45%. Това са общите мотиви към нашето предложение. Независимо от това общините продължават ежедневно да отговарят и да се грижат за всички публични услуги за местното население във взаимодействие с местния бизнес по отношение на повечето ангажименти по управление на отпадъците, поддържане на чистотата в населените места, уличното осветление, проблемите, които възникнаха с обществения транспорт, социалните услуги. Вие, надявам се, информирано знаете, че голяма голяма група от хора – около 36 хил. лица, които са ангажирани с всичко това, което е на предния фронт, близко до самите хора, самите общинари се занимават с това, но собствените приходи са нещо изключително важно. Ако те през бюджета, през делегираните от държавата дейности имат средства, то за издръжката, за функционирането на общината, за публичните услуги – това е друго. е друго. Това бяха непланирани разходи. Ние отново се обръщаме към Вас да видите нашето предложение по чл. 28. Това е за преодоляване на последиците от извънредното положение. Ние отново се обръщаме да помисли парламентът и да вземе решение за 10% увеличение на средствата на българските общини. На второ място, нашето предложение е аналогично с това, което Сдружението на общините поискаха от всички парламентарни групи – да използват временен безлихвен кредит за да могат да компенсират дейностите, по които имат липса. Общините да имат възможности да ползват натрупаните спестявания и отчисления, обезпечени по Закона за управление на отпадъците, по сметки на Регионалната инспекция по околната среда и водите и съответно средствата, които са им останали от зимното поддържане, да имат възможности да ги ползват за капиталови

почти всички парламентарни групи – да не се налага запор върху банковите сметки. Тук искам да се обърна към председателя на парламента и към председателя на Комисията, тъй като ние направихме тези предложения именно тук, в § 4. По същество, уважаеми колеги, те са приети. По същество нашето предложение за запора се съдържа в предложението на Комисията по чл. 12, т.

прието е предложението на колегата Александър Иванов и е разписано с чл. 38 и 39, което е същото като нашето предложение. Прието е предложението на колегата Ивелина Василева с едно изключение, че ние искаме средствата за околна среда тази година общините да не ги връщат в регионалните инспекции. Колегата Василева предлага те да бъдат върнати до 31 декември, тоест там имаме разминаване, за което аз ще се обърна към нея да го оттегли и да оставим тези средства, или за първи път в парламента съгласие по въпросите за общините. Сега дори не казвайте, че е по наша инициатива, а кажете, че е общо решение. Но искам да се обърна към Вас, госпожо Председател на парламента, и към председателя на Комисията към Доклада да се направи редакционна бележка: в частта от чл. 28 в това предложение да се запише, че се приемат по принцип предложенията и те се отнасят в параграф еди-кой си, съответно разписани в този доклад и в Закона. Иначе не е коректно. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Янкова. Моля, коректно да се напише в стенограмата, да се отбележи забележката на госпожа Янкова. Реплики? Не виждам реплики. Госпожо Желева, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Ще взема отношение по предложението, което правим. В т. 14а се създава чл. 26, касаещ наетите към 13 март на трудов договор в частния сектор, които в резултат на ограничителните мерки ползват неплатен отпуск. Ние предлагаме те да получат една минимална работна заплата заедно с осигуровките – това е в размер на 725 лв., като сумата да се изплаща от Националния осигурителен институт те да са ползвали неплатен отпуск не по-малко от 15 работни дни по време на извънредното положение. Защо правим това наше предложение? В Закона В Закона за мерките ние предвидихме, че работодателите нямат право, без съгласие на работника, да пускат работниците в неплатен отпуск. Но какво се случва в Случва се, че докато работодателите чакаха мерките от държавата, те предпочетоха да убедят, или по-скоро да принудят, една част от работниците да излязат в много голям неплатен отпуск. Стигнахме до мерките – какво предлага държавата като подкрепа? Мога да кажа, че мерките, които се предлагат, са брифингови или само за пред брифингите, защото, досега и днес, се предлагат мерки, които не могат да достигнат реално до хората. Ще започна с първата, може би ще кажете след малко, че не касае този текст, но мярката 60/40 донякъде може и да работи, но какво се случва? Предвидихме един милиард и половина за тази мярка, но до момента са изразходвани около 30 милиона, най-накрая може би ще бъдат изразходвани не повече от 100 – 150 милиона това ще бъде за фирми, които в действителност имат само спад в дейността си. А всички фирми, които са преустановили дейността си, не могат да се възползват от тази мярка. Следващото – това, което предложихте за малките фирми, които са преустановили дейността си, така наречените грантове – безвъзмездната помощ, която трябваше да стартира от 11 май, но и тя се сгромоляса. Фирмите ще чакат още един или два месеца, ако евентуално ще могат да се възползват от нещо конкретно. На трето място – кредитите. Колко кредита ще се отпуснат, накрая ще видим, но аз смятам, че ще е много малък процент, пък и хората не заслужават да бъдат подпомогнати само с кредити, защото и така ситуацията е много тежка за тях – най-вече за малките предприятия за микропредприятията. Стигам до еднократната помощ, отнасяща се за родителите, които гледат децата си вкъщи и трябва да ползват неплатен отпуск. Защо и преди малко казах мярка за пред брифинга, мярка, за да се оповести гръм? Защото първоначално тази мярка беше с условия, от които почти никой не можеше да се възползва. Малко по-късно тази мярка уж разшири обхвата си

И така, тази мярка, която Вие толкова много, всяка сутрин чуваме как министър Сачева заявява, че е за тези, които са в неплатен отпуск, и е работеща, всъщност се оказва, че и тя не е. Тук говорим обаче за нещо по-полезно, нещо по-работещо и това е нашето предложение – всички, които са в неплатен отпуск, защото родителите заслужават помощ, тя трябва да е много по-значима. Но какво се случва с тези, които са били принудени да бъдат в неплатен отпуск два месеца? Още повече

Вторият член и нашето предложение за самоосигуряващите се лица. По същия начин – една минимална работна заплата за тези, които са самоосигуряващи или самонаети лица. Преди няколко дни пак гръмко се оповести, че ще могат да се възползват самонаетите, свободните артисти. Но защо само те? Защо още един път в обществото има разделение на професии, разделение на хора, разделение на групи? Само 1200 души от тези артисти ще могат да се възползват от тази помощ. Още един път, с така направените мерки се създава хаос с условията и те не могат да се възползват. Малко сте в залата, колеги, но Ви призовавам: дайте доводи за това защо няма да приемете нашето предложение! Защото това е предложение, с което реално безвъзмездно помощта ще стигне до тях.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Аз преди минута не взех правото на лично обяснение, но мисля, че е хубаво да отбележим нещо към колегите преждеговоривши от Българската социалистическа партия, че многократно по време на извънредното положение и предния път, когато разглеждахме промените в Закона за извънредното положение, ако бъдете откровени, постигнахме консенсус по доста от текстовете. Обаче тогава пак колеги от Вашата партия излизаха и казваха, че не са приемани Ваши предложения, когато по смисъл и по съдържание голяма част излязоха като общи текстове на българския българския парламент и мисля, че така беше правилно. И сега да правим коментари от тази трибуна, че наистина предложения, които са в унисон с предложенията на Българското сдружение на общините и са приети в частност, по-нататък в текстовете имат своето съдържание и са намерили отражение в законодателната инициатива, която съм упражнил… Но специално в предложението, което се съдържа в този параграф, да отбележим, колеги – заставам в защита на своето предложение, което се радвам, че е подкрепено от

да не могат да обслужват своите кредити или са задлъжнели към частни съдебни изпълнители – имат такива решения, които трябва да бъдат изпълнени, ние отложихме това до края на извънредното положение. С моето предложение, подкрепено от мнозинството, предполагам и от всички в залата – надявам се после, да дадем на българските граждани глътка въздух два месеца след края на извънредното положение да не могат да бъдат осъществявани въводи и изпълнителни производства от частни съдебни изпълнители спрямо физическите лица. Българските граждани мисля, че заслужават тази глътка въздух, като съм си позволил да направя своето предложение – условната възможност, че задлъжнели лица, които имат изричното желание да осъществят или да приключат, така да се каже,

Затова, колеги, моля да подкрепите изцяло този текст и да продължим наистина този закон с приемането на пълния текст, защото мисля, че е изключително важен за българските граждани и бизнеса. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики?

и господин Стойнев. Заповядайте, господин Симеонов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! По тази точка от внесения законопроект бих желал да коментирам това наше предложение, което до голяма степен беше удовлетворено. Благодаря на колегите от ГЕРБ за разбирането. В една част не беше удовлетворено, но така или иначе, нашето предложение по този параграф е насочено основно към подпомагане на най-тежко пострадалия от коронавируса икономически бранш, а това е точно туризмът. С поредица от предложения ние се опитахме да създадем условия за стимулиране на възстановяването на този бранш – думата не е точно „възстановяване“, тъй като към настоящия момент, както казах, той е буквално неработещ, и то по причина на държавни решения, по причина на заповед на здравния министър, като една крайно наложителна мярка за ограничаването на разпространението на епидемията от коронавирус. На първо място, искам да изразя своето задоволство, че както с Министерството на туризма, така и с колегите от ГЕРБ, надявам се и с колегите от опозицията, намерихме едно общо решение за драстично намаляване на цената на чадърите, на шезлонгите и масите – това са плажните принадлежности, и към настоящия момент в резултат на проведени разговори вече концесионери и наематели на плажове, които ще предоставят тази услуга срещу нула лева. Нула лева! С оглед на различния вид концесия, различния вид плащания и етапите, на които за всяка една от отделните концесии и наеми се допуска до максимална стойност на плажните принадлежности – до 50% от заявените в концесионните договори или в наемните договори, което означава, че по Българското Черноморие

даде тласък и то още от момента на освобождаването на ограничителните мерки, свързани с използването на плажове, ще даде възможност – дай боже, това да съвпадне с хубавото време през лятото, нашите плажове да бъдат изключително привлекателни и достъпни, на ниски цени – това, което до момента много сериозно пречеше на развитието на вътрешния туризъм, тъй като знаете, че нашите сънародници предпочитаха безплатните принадлежности и безплатното море по гръцкото крайбрежие, донякъде и по турското, отколкото българското. Така че нашата цел е с тази мярка, както и със следващите, които ще споделя, е ударно да ударно да възстановим и активно да дадем възможност да заработи българският туризъм на високи обороти от самото начало. Естествено, че за това са нужни предварителни подготвителни мерки, каквито са и тези предложения. Другото, което също беше прието, беше

това е една мярка, която по никакъв начин няма да попречи на туризма, тъй като такъв няма и не се очертава да има до средата на юни. Досега законовата мярка за националните курорти – специално говоря, беше 15 май, сега я удължаваме до 15 юни. Това няма по по никакъв начин да ощети евентуално почиващите, защото не се очаква такива да има. Другата мярка, която беше приета, това е удължаването на срока за възстановяване на платените средства от ползващите туроператорски услуги, от страна на туроператорските фирми към ползващите услугите. Това също е една резонна мярка, тъй като досега предложеният срок от два месеца беше абсолютно недостатъчен. Туроператорските фирми са направили своите разходи и те, за да могат да върнат пари, трябва да имат възможност, така да се каже, образно да завъртят още един сезон, което ще стане, ако бъде подкрепена тази мярка – надявам се да бъде подкрепена, за 12 месеца, като се запазват правата на потребителите да ползват ваучера разсрочено, а не да претендират за средствата си, ако искат да си върнат парите. Това ще стане, както казах, така, че да не съсипе, да не доведе до фалити на туроператорските фирми. Следващата мярка, която частично беше приета, за което пак благодаря на ГЕРБ, и ще се опитам да бъда кратък, това е използването на талони – купони, с чуждицата ваучери, в България за платилите социалните си осигуровки. Основно тази мярка ще бъде прилагана за хората, които бяха на предния фронт в борбата с епидемията. Това са полицейски служители, това са медицински персонал – описани са, ще ги видите в нашето предложение, което ще направим не сега, а в Закона за ДДС-то, за да огледаме внимателно текстовете. И най-накрая, естествено, старата борба с много сериозни лъкатушения и противоречия – приемането на данък 9%. Мисля, че това е резонно, мисля, че това е едно изравняване с хотелиерските услуги, което е съвсем естествено, тъй като един и същ един и същ оператор на туристически услуги предлага на две различни данъчни ставки услуги в своя хотел – едни 9% в хотелската част, и 20% в ресторантьорската част.

когато има разбирателство и се предприемат подобни мерки. Но вижте как ще изглеждаме ние от парламента, когато довечера сме в новините – шезлонгите и чадърите, уважаеми български граждани, са безплатни! Вече ще имате и ваучери, които все още не знаем колко ще бъдат – може би 210 лв., може би 250 лв. Всички почивайте на Българското Черноморие! Само че в същото време, господин Симеонов, какви са конкретните мерки за подпомагане на хората да стигнат до Българското Черноморие? И тези хора ще имат ли възможност да стигнат до Българското Черноморие? Защото в крайна сметка ние в момента – това, което Вие предлагате, е да има един кредит от 4500 лв., така че хората да го вземат, да отидат на Българското Черноморие и след това с години да го връщат този кредит. Аз не казвам, че не подкрепям това, което Вие предлагате, напротив, казвам, че за този сектор, който бих казал, че е индустрия – близо 15% от брутния вътрешен продукт се генерира от туризма, но ние трябва да имаме много много по-устойчив анализ, ние трябва да имаме много по-устойчива подкрепа за българските граждани, защото в момента, колеги, решаваме и правим мярка на парче! И аз може би след това ще имам възможност и да се аргументирам за това, което ние предлагаме, но в крайна сметка Вие предлагате нещо, което за тези хора… Някой може въобще да си каже: добре де, за какво ми предлагат, като не знам дали ще мога и да отида дотам?! Нула лева чадър, нула лева шезлонг дори, ако си спомням, това беше записано май в Програмата на Политическа партия ГЕРБ. Добре, че е кризата, за да се изпълни тази мярка, или може би добре пък, че сте и Вие, за да им подскажете как да я изпълнят. Но вижте, това са мерки на парче, мерки, които няма да доведат до удовлетворение, до спокойствие на българските граждани, защото тук е важно да съхраним потенциала за един икономически растеж и това е човешкият ресурс!

във връзка с анонса, който направихте за ваучерите и разбирателството между Вас и ГЕРБ, в предишното си изказване аз казах, че темата с ваучерите ние сме я предлагали през последните три години, така че ще Ви подкрепим в това предложение за ваучерите. Но искам да Ви обърна внимание, тъй като Вие направихте анонс, че ще предложите това с промени в някои от данъчните закони – мисля, че казахте, във връзка със сумата на ваучера. Защо?! Защото, доколкото разбирам, Вашето предложение е за 210 лв., нали така? Според мен Вие сте направили някаква сметка: седем нощувки по 30 лв. – долу-горе за една седмица да помогнат тези ваучери. Но нека да не забравяме, че никой не ходи сам на море или на планина, или на почивка. Обикновено хората ходят със семейството си. Така че може би трябва да помислите малко за за стойността на самия ваучер – да бъде малко по-висока. Това Вие трябва да го направите, защото сте в управлението. Вие знаете какъв е финансовият ресурс, с който разполагаме, така че тази стойност на ваучерите да е малко по-голяма, за да може едно три- или четиричленно семейство да отиде на тази почивка. Съответно тези изчисления, които ние сме правили за обхвата на хората от първа линия от медицинския персонал и униформените в МВР, са в рамките на около 50 хиляди, което с три-четиричленно семейство тази мярка ще обхване около 200 хиляди българи. Така че казах – ние подкрепяме тази мярка, но Ви призоваваме да оптимизирате малко, да увеличите сумата, така че наистина да може всички, които се възползват от тази мярка, всъщност да се възползват целите им семейства,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Първо – на господин Стойнев: цената е 210 лв., защото останах с впечатление, че не сте наясно с цената. Според господин Проданов тя е малка. Но когато сме правили нашите разчети, сме ги правили на база 2 700 000 човека социално осигурени, с редовно внасяни осигуровки плюс 700 000 от образователния сектор. Тогава се получаваше доста сериозна сума – над половин милиард. Приемам Вашето предложение, господин Проданов, ще обсъдим – Вие също имате право да предлагате сума. При положение че доста се ограничи тази мярка, може да се помисли върху сумата, макар че все пак това е цена за по-ниско звезден хотел, място за настаняване от рода на къща за гости, семеен хотел – една до две звезди. От порядъка на 30-ина лева е нощувката. Някъде в тези

От репликата на господин Паунов чувам подкрепа на тезата на господин Стойнев, че няма кой да отиде на плаж. Не мисля, че кризата с всичките си негативи

Все пак да не забравяме, че същият този среден българин формираше едни опашки от Благоевград до Кулата за всеки три почивни дни, за да отиде на гръцкото крайбрежие, на гръцкия плаж. Има и доста браншове, и доста сектори от икономиката, които работят – има такива, които работят с няколко пъти по-голям оборот. оборот. Нека да дадем тази възможност, която всъщност е насочена към подпомагане на туризма, подпомагане на вътрешния туризъм. Тук, както каза господин Проданов, става въпрос за няколко десетки хиляди човека, със семействата си, да речем, 150 – 200 хиляди. Все пак това е нещо! По-добре гълъб в ръката, господин Стойнев, отколкото орел в небето. Това успяваме – това прокарваме. С Ваша подкрепа, естествено, надявам се това да стане. По отношение на мерките на парче – да Ви припомня, че в някакъв период от време съм упражнявал друга длъжност, отговарял съм и за туризма. Не мисля, че мерките са на парче. За съжаление, не бяха приети в пълния им размер. Ние предложихме девет мерки – до момента са приети две и други две, но частично. Пак казвам, аз съм благодарен и на онова, което постигаме, защото това ще е реална помощ (председателят дава

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Разбира се, че имаме притеснения, че се правят мерки на парче, защото в крайна сметка сме притеснени и за потенциала, и за предвижданията, които Вие като управляващи имате, и това, което ние Самият факт, че Вие не смятате, че има някакъв проблем, е тази разлика – от вчера излезе Конвергентната програма, в която Министерството на финансите казва: „Дефицитът за тази година ще бъде минус 3%“, само че Европейската комисия казва минус 7,2! Разбирате, че разликата между минус 3 и минус 7,2% е огромна и ние имаме право да се съмняваме, защото виждаме, че и мерките, които Вие предлагате като цяло за икономиката, за съжаление, не работят! Един милиард лева са предназначени за мярката 60/40 – два месеца по-късно едва 13 млн. лв. де факто реално са стигнали до хората! Тук вече големият въпрос е: ние адекватни ли сме на съвременната криза? Защото това, което дебатираме тук, за мен показва, че сме тотално неадекватни, колеги! Защото желанието на всички – предполагам, че като защитаваме и представляваме българските граждани, за нас основна цел е да се грижим за благосъстоянието, за доброто на българските граждани – съответно трябва да бъдат такива и мерките! Как парите стигат до гражданите? Вижте, както го правихме 2008 г., 2009-а, сега го правим по същия начин – държавата дава парите на банките, банките дават парите на фирмите, фирмите дават парите на гражданите! Защо е необходимо това цялото нещо – питам аз?! Защо не може да направим от държавата да отидат до гражданите? Онова, което БСП предлага в момента, и го чуйте, защото съм убеден, че тепърва ще започнат тези дебати, които започват днес в Европа, и ние няма как да избягаме от тях това е въвеждането на универсален базов доход! Онова, което Левицата предлага в момента за самоосигуряващите се, за тези, които са в неплатен отпуск, са първите стъпки именно за въвеждането на такъв универсален базов доход! От вчера, скъпи колеги, португалската министърка на труда и социалната политика Ана Мендес, Пабло Иглесиас – вицепремиерът на Испания, заедно с господин Каталфо – министър на труда и социалната политика на Италия, започват европейския дебат спрямо всяка една държава какъв да бъде именно този универсален базов доход! Разликата между Вас и нас е, че Вие искате там да има и за хората, и за шезлонга, и 210 лв. – разбира се, че са хубави неща; но това, което искаме ние, е наистина хората да усещат сигурност, хората да имат тази базова сигурност, която да им позволява да водят достоен живот! Защото никой не може да каже тази криза колко време ще продължи и какви ще бъдат последиците! (Оживление ние можем да предлагаме мерки за това лято, колеги, но истината е, че тежкият бич ще се стовари през януари и февруари месец! Дотогава какъв е стимулът за реалната икономика? Какъв е стимулът за образованието или за здравеопазването? И най-вече как ние запазваме този човешки потенциал? Защото ролята ни като народни представители е не само да се грижим за финансовото състояние на страната, а да се грижим и за доброто състояние и благоденствието на българските граждани! Когато има това директно монетарно финансиране, когато има криза на потреблението, както от вчера започна да говори и главният икономист на Ситибанк, наистина трябва да се предприемат подобни стъпки, както го направиха вече в най-либералната страна! Този дебат, уважаеми колеги, започва! Да, Вие казвате – това е едно предложение на Левицата, това е една социалистическа идея, но ние не можем да избягаме оттам, защото важното за всеки един икономически растеж, за да има устойчиво развитие, това, разбира се, са капиталите, са капиталите, технологиите, но ключовото започва да става човешкият потенциал, човешкият фактор! Ние трябва да наблегнем на него, защото тази директна помощ е необходима на хората! Не отново да наливаме пари във финансовия сектор, както го направихме 2008 г. и парите останаха там! Нека този път да имаме разум, както вече започват да го правят и в другите държави! Да, повтарям, имате право да спорим, имате право да го отхвърлите, но моделът се променя!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги Минаха два месеца от извънредното положение и фактите са едни – 60 000 фирми в България бяха затворени по време на това извънредно положение. Около 300 и повече хиляди фирми в момента са засегнати от кризата. За съжаление, сме именно ние, които трябваше през Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и сега през този Законопроект да предложим такива социално-икономически мерки, които да подпомогнат тези хора. Когато слушах дебата за шезлонгите, уважаеми колеги, се сетих за прословутата реплика: „Като няма хляб, ще ядем пасти“ – сега, като няма хляб, ще ходим на море. И я перифразирам, защото, за съжаление, липсват онези така необходими социално-икономически мерки, които да отидат директно при хората. Защо го казвам? Няма да говоря за мярката 60/40, защото всеки ден от телевизорите слушаме: „160 000 заявления.“ Отворете страницата на Министерството на труда и социалната политика и ще видите – само 12 млн. лв. в момента са изразходвани по тази мярка, и то за 40 000 души! Това е! По отношение на кредитите, която Ви е великата мярка за хората, които са в неплатен отпуск, за самоосигуряващите се, защото това е мярката, която директно стига до хората.

не са им платени осигуровките, уважаеми дами и господа, или имат други задължения, или не могат да си покрият задълженията, за да ползват тези кредити! Липсват онези мерки за хората, които по някакъв начин ще им помогнат! Именно в тази посока са нашите предложения, защото виждате ли в по-следващите членове какво ни предлагате? Стимулирате ползването на неплатения отпуск, уважаеми дами и господа! Регламентирате в момента, че 60 дни неплатен отпуск ще бъдат зачетени за трудов и осигурителен стаж! И какво казвате: бъдете спокойни, български граждани, тази година Вашите неплатени отпуски ще бъдат зачетени за трудов стаж! Ама неплатеният отпуск не е доход! Именно заради това е нашето предложение по отношение на неплатените отпуски – всички хора, които са в неплатен отпуск повече от 15 дни, защото те изчерпиха вече своите платени отпуски, да имат някакъв минимален доход, с който да оцеляват! Ако си спомняте, когато гласувахме Закона за мерките, по чл. 173а, тогава въведохме едни рискови групи, които е необходимо да излязат в неплатен отпуск, уважаеми дами и господа! И това не бяха само родителите на децата до 14-годишна възраст, които са си вкъщи поради това, че са затворени училищата. Това са онези непълнолетни лица, които също работят! Това са онези хора с увреждания над 50%, които също са в неплатен отпуск! Това са онези хора, които са под закрилата на чл. 333! Ние сещаме ли се за тях? И много, много други български граждани, които нямат никакви доходи, защото са в неплатен отпуск! отпуск! Вчера беше заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ами синдикатите и работодателите вече започнаха да говорят, че е необходима мярка за самоосигуряващите се лица, защото единствената мярка, която има и която е въведена от правителството, защото… Знаете ли кое е най-жалкото? Най-жалкото е, че именно ние, народните представители, сме тези, които трябва да предложим мерките! За съжаление, тази страна на залата (обръща се към ГЕРБ и ОП) в момента само регистрира решенията на Министерския съвет!

Това, което ние предлагаме, е подкрепа, реална целева подкрепа! Знаете ли колко са самоосигуряващите се лица, се осигуряват на минималните доходи? Това са точно онези най-засегнати – над 150 000. Какво правим за тях? Вслушайте се в нашите аргументи, защото смятам, че ние като народни представители носим отговорността носим отговорността да уредим това в законите, а не да бъдем регистратори! И понеже вчера беше 11 май – Денят на Кирил и Методий, Денят на библиотечното дело, се сещам за романа „Под игото“ – първия български роман. Сещам се за думите на Иван Вазов в него: „Нужно е да поработим за България!“ (Оживление в ГЕРБ.) Уважаеми дами и господа, да се погрижим за тази България, а България са хората! За съжаление, с всичките тези мерки, които в момента предлагаме, ние не се грижим за нашите хора! Затова Ви призовавам – обърнете внимание на нашите предложения и не се противопоставяйте заради това, че сме от друга политическа партия! Уважаема госпожо Председател, аз говоря по няколко предложения – те са включени в един общ параграф. Извинете ме за просрочието, но смятам, че онова, което казвам, е изключително важно и трябва да се чуе от всички. Аз само предупреждавам, но на никого не съм отнела думата, госпожо Клисурска – просто за да знаете къде се движите във времето. Има ли реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Тъй като всички наистина имаме желание да работим за България, аз предлагам да се спрем конкретно на нашите мерки за подпомагане на общините и да не ги неглижираме, тъй като както средните и малките предприятия, както безработните и пенсионерите, така и общините в момента са в едно затруднено положение и не могат да реализират събираемостта на своите данъци и такси, за да могат да се управляват. Ние буквално предлагаме, за да има ликвидни средства в общините, да се увеличи с 10% трансферът или държавната субсидия за тях, за да не ги поставяме на колене и да започнат да се молят чрез различни хватки към Министерството на финансите, и чрез министъра на финансите да си решават проблемите. Разбирам, че тези 10% не са подкрепени и аз моля залата да ги подкрепим при следващото гласуване, тъй като те ще дадат възможност на общините за малко глътка въздух в това състояние. Наред с другите мерки, които имаме, и те са много работещи, и Вие всички ще видите във времето, че кметът е този, който носи пълната отговорност. Всички, които са ръководили общински бюджет, и са били общински съветници знаят, че той, макар и чрез общинския съвет, има правото да прави и да подготвя доста инициативи, но навремето имаше малко по-либерална по-либерална възможност за неговите действия, а сега с тази централизация ние го караме за всяка сума да иска разрешение от финансовия министър. Затова предлагаме тези средства, които ги има и са останали от зимното поддържане, да могат да се ползват, но не само за пътища, а и по предложения на кмета и на общинския съвет. Също така и за

и други такива свободни средства, които не пречат, разбира се, на живота, който се води в общините. Освен това тези средства, които се ползват в в този период на пандемия, да могат да се включат в Закона за местните данъци и такси, разбира се, на базата на него в бюджета на общините, разбира се, без да се нарушава таксата, която е определена за такса смет. Има и други възможности, които могат да се ползват, но нека дадем по-голяма възможност на кметовете и на общинските съвети да не се молят на държавата, защото ние сме тези, които сме им вързали ръцете, ние сме тези, които ги караме които ги караме да се обръщат чрез финансовия министър едва ли не до Министерския съвет и до Народното събрание. Така че аз Ви моля всички наши мерки, които сме предложили, както за 10-те процента – особено за тях, които не са подкрепени, и за отчисленията, които са към също така и за свободните средства, целевите средства да бъдат подкрепени, за да могат да се усетят в общините. Благодаря. Благодаря.

За преодоляване на настъпилите последици от COVID-19 въз основа на акт на Министерския съвет управляващите органи може да възложат извън случаите по чл. 5 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Уточняваме текста за гласуването.

Госпожо Председател, чисто процедурен въпрос във връзка с редакционното предложение, което направих. Става въпрос за чл. 26, ал. 1. Разбира се, ние ще прегласуваме предложението на колегата Искрен Веселинов в тази му част – не ще прегласуваме, а ще го гласуваме отделно, но в редакцията на Комисията предлагам да бъде записан като нов чл. 26, ал. въпросният член, ако бъде приет, като с текста, който Ви представих, тук възниква въпрос. Колегите питаха дали текстът: „Две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република

от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български въздушен превозвач. Субсидията се отпуска само за полети с капацитет не по-малко от 100 места.“ Защо е направено така, без заета седалка? Всъщност какъв е редът, по който се плаща на туроператорите? Редът е: те доказват колко туристи са довели с чартъра в съответната в съответната туристическа дестинация, в съответните туристически обект или фирма и по този начин си получават парите. Тоест туроператорите доказват колко са туристите, а това се потвърждава от обекта, в който отиват с договора. Защо не е писано: „за всяка заета седалка“ – това предлагаха колегите да поправим? Защото тогава ще означава, че всяка заета седалка – аз го казах преди малко от трибуната, но залата беше празна. Има чартъри, в които има, да кажем, 15 или 20 свободни места. Авиокомпаниите ги пускат за продажба и те се ползват от хора, които искат да ползват въпросния чартър. Аз например лично съм ползвал от Германия до Бургас или до Варна такъв самолет купувам си билет и с въпросния чартър. Ако пишем „за всяка седалка“, това означава, че ще платим и за тези… (Шум и реплики.) Затова направихме и редакционното предложение: да не бъде да не бъде „на всеки чартърен полет“, защото тогава пак ще платим и за тези, които не идват с цел туризъм. Ако направим „за всяка заета седалка“, пак ще платим за тези, които не идват. Така, както съм го дал текста, мисля, че е най-коректен и изчерпателен и не може да става злоупотреба по никакъв начин, тъй като има документация за продадени ваучери, докарани туристи и съответно потвърждение от туристическата компания, която ги приема,

до приемане на Законопроекта. Процедурно предложение. господин Ненков. Моля, режим на гласуване за удължаване на времето

Предложението е прието. Госпожо Ангелкова, заповядайте. Добре, Позволете ми, първо, да благодаря на всички за това, че голяма част от мерките, които са предвидени в настоящия законопроект – в Преходните и допълнителните разпоредби на Закона за здравето, са свързани със сектор „Туризъм“. Бих искала да благодаря на премиера, на моите колеги и на всички Вас за това, че мерките, които сме предлагали и обсъждали, са свързани както с ваучерите за туризъм, особено за хората на първа линия, така и с насърчаване на чартърите, защото това е един механизъм, който се използва от всички държави, наши конкурентки в сектор „Туризъм“, така, разбира се, и с удължаването на срока до 12 месеца за туроператорите, които да могат да предлагат първо ваучери, съответно алтернативно пътуване, и след това да възстановяват средствата на потребителите, именно за да може да подпомогнем сектора. Друга също изключително важна мярка, която е заложена в настоящия законопроект, е свързана с възможността да се предлагат безплатни или намалени цени и плажни принадлежности. В Закона е заложено, че те трябва да бъдат намалени минимум на 50% и това всичко са мерки, свързани с насърчаване на вътрешния туризъм. Бих искала да уточня също така, че е много важно и в рамките на утрешния ден какво ще се приеме от Европейската комисия, свързано с единни правила, за които настоявахме ние на неформалната Среща на министрите на туризма за това как ще се пътува в рамките на Европейския съюз, извън него и съответно от какви единни здравни стандарти. Бих искала да уточня, че до отмяна на извънредното положение както в България, така и в рамките на целия Европейски съюз всички чужденци, които влизат на територията на страната, така и българите, които пътуват в чужбина и се завръщат, подлежат на 14-дневна карантина до отмяна на извънредното положение. Надявам се утре да получим единни правила, за да можем и ние правилно да планираме и организираме нашата работа в тази изключително тежка ситуация. От утре – 13 май, спазвайки всички изисквания и ограничения, всички места за настаняване и хотели могат да оперират. Бих искала и през тази трибуна да призова сега, особено с наближаване и на 24 май, на празниците, всички да се възползваме и да посетим Българското Черноморие, изобщо България, за да можем да насърчим заедно с общи усилия нашия сектор

Още изказвания ли има? Заповядайте за изказване, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Дебатът наистина за сектор „Туризъм“ отне доста време, но без да подценявам необходимостта на тези мерки, има огромен брой български граждани, които са затиснати от обстоятелствата и се чудят не как и къде да отидат на море, а как да се справят със задълженията, които са им се натрупали. И в този ред на мисли тук се прави едно отстъпление, срещу което ние се противопоставяме и Ви предлагаме да размислите. Преди два месеца с въвеждането на извънредното положение и приемане на специален закон, ние заедно, защото гласувахме заедно този текст – чл. 6 обявихме, че през този период няма да се начисляват наказателни лихви, нито неустойки по забавените кредити на гражданите. Отначало този текст дори касаеше всички сметки. След това този път само Вие го ограничихте да касае кредитите от банки и от различни други видове кредитни финансови институции. Сега, когато повечето от мерките предвиждаме да продължат да действат с два месеца след отмяната на извънредното положение, и това е правилно за голяма част от тях, точно тази мярка – най-социалната от всички мерки, която касае най-засегнатите хора, беше пропусната. Благодарение на нашия дебат на първо четене и в Комисията, тя се върна в Закона, но в доста ограничен вариант.

и нашите колеги! Ще обясня за целия дебат, за да стане ясно какво могат и какво не могат българските граждани. Предвижда се два месеца оттук нататък те да не дължат неустойки и наказателни лихви на различни финансови институции за бързи кредити, не банки, но за банките това отпада. От утре няма да има такава законова защита. Аргументът даже не е политически, а на експертите, които бяха в Комисията, беше, защото, видите ли, банките сами са предприели средства за предоговаряне предоговаряне на кредитите и така нататък, и така нататък. Това е факт, но съгласете се, че не е същото, когато един човек отиде в банката и седне срещу съответния банков чиновник, който му предлага различни варианти за действие, когато същият този човек е защитен от Закона в следващите два месеца, да не му се начисляват лихви и неустойки. Не трябва и не бива да създаваме физически фалити – хора, които просто няма да могат, защото ще им се натрупат към сегашните задължения нови и нови такива. След като приехме, че трябва да продължим различните мерки за работодателите, че трябва да продължим различните мерки за различните сектори, мисля, че е напълно логично да продължим и тази мярка за още два месеца в пълния ѝ обем. Направихме една крачка между първо и второ четене, моля Ви сега да направим още една и този текст – текстът на чл. 6, повтарям, може би най-социалната мярка в този законопроект да продължи да действа в пълния си обем и да включва банките и за следващите два месеца. Банките ще продължат да могат да предоговарят и да правят каквото са преценили за правилно – те са отговорни, това е добре, но и гражданите трябва да бъдат подкрепени. Нека не допускаме грешката от последната криза, когато именно банките и другите финансови институции, финансовият капитал беше подкрепен за сметка на

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, колеги! Аз благодаря на господин Зарков, че повдигна този въпрос, защото очевидно някак изказването на колегата Александър Иванов от нашата парламентарна група мина в дебата за другите мерки, а е ясно, че в този параграф са включени много мерки дотолкова, доколкото се касае за изменение в Закона за мерките и действията за преодоляване на кризата с COVID-19. Три са разпоредбите, които са изключително важни за защитата на гражданите в настоящата ситуация. Имаше специално дебат в Министерския съвет по този въпрос. Аз ще повторя и на Вашето внимание, макар че съм го казвал и пред публиката – в Законопроекта беше посочено,

запори по техните трудови договори. Затова започвам най-първо с предложението за изменение на мярката в чл. 5, ал. 2. Виждате, че там запазихме защитата в пълния обем. Това е за сметка на кредиторите и за сметка на дейността на частните съдебни изпълнители. Но за това ще говоря след минута. Важно обстоятелство беше също така дебатът и решението във връзка с мярката, която касае чл. 5, ал. 1. Господин Зарков се опита да обясни, че тя е ограничена. Да, редукцията касае юридическите лица, тоест тази мярка е ограничена спрямо забрана за публични продани и въвод във владение на физически лица. Ние снощи до късно продължавахме да спорим чисто редакционно дали да оставим израза „физически лица“ или „потребители“. Казвам го това, защото все още имаме известно колебание по отношение на тази дефиниция. При всички положения, ако трябваше да Ви убеждаваме в по-голяма социалност, вероятно трябваше да кажем „потребители“, но с това нямаше да разширим обхвата. Мисля, че в конкретния случай правилната дефиниция е „физически лица“. Защитата спрямо физическите лица продължава още два месеца и мисля, че това е справедливо и това съответства на указанията, които премиерът на Република България даде при обсъждането на правителствения законопроект, като той настоя за гражданите мерките да останат такива, каквито са били през двата месеца на извънредното положение. По отношение на чл. 6 имахме дебат с господин Зарков по това дали сме го пропуснали от изброяването на правните норми, за които имаме автоматично удължаване на действието с два месеца, или не сме. В крайна сметка Вие виждате, че този текст е разработен конкретно, тоест правилно не е в списъка на правните норми, при които имаме автоматично удължаване. Кое е важното тук? Важно е намесата на Българската народна банка по отношение на указанията, които се изпълняват и понастоящем спрямо банките в България. банка в резултат на указанията на Европейската централна банка приложи европейските изисквания за защита правата на потребителите в кредитните правоотношения. Тези мерки и понастоящем се изпълняват, и Вие виждате, че дори в пика на кризата пред банковите клонове имаше опашки от хора, които чакаха не за друго – те чакаха, за да си предоговорят кредитните правоотношения,

там си е индивидуално договаряне и се приемат срокове по-дълги от три, шест, девет месеца, по-дълги и от края на годината. Но кое е важно в тези указания на Европейската централна банка и на Българската Важно е обстоятелството, че те се прилагат спрямо страни, които са изрядни до момента на кризата в изпълнение на кредитните си правоотношения. По тази причина задържането на старата уредба, вече по отношение на чл. 6, поставя длъжниците в по-неблагоприятно положение в този процес на предоговаряне.

спрямо субектите – финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции. Най-кратко и неточно описани това са кредитодателите на бързи кредити. Да, в тези случаи държим часовника спрял, времето спряно и последиците респективно замразени. В тези случаи не могат да настъпят абсолютно всички неблагоприятни последици на неизпълнението, включително да се предприемат негативни мерки спрямо длъжника, и смятаме, че това е справедливо. А длъжниците по договори за кредит с оглед множеството регулации смятаме, че са успешно защитени и там подходът е балансиран. Балансиран е и затова, защото и за банковите институции е по-добре вместо да класифицират отделни плащания като просрочени и да ги провизират като несъбираеми, да ги квалифицират като предоговорени и тоест правоотношението да е приведено в едно нормално, нормално, изискуемо, правилно изпълнение. Смятам, че с тези три норми постигнахме целта на защита на длъжниците не само в извънредното положение, но и в предстоящите два месеца. Кои не са защитени? Господин Зарков, добре знае, че незащитени останаха…, а пропуснах тук за госпожа Янкова да кажа, че плюс общините, са в категорията на защитените субекти в изпълнителното производство и принудителните обезпечителни мерки. Не са защитени частните съдебни изпълнители. Останаха незащитени и адвокатите. Да, спрямо тези две правни съсловия останахме длъжници включително и аз като пряко ангажиран с взаимодействието с камарите на частните съдебни изпълнители и на нотариусите. Смятам обаче, че и законодателят, и изпълнителната власт, а и институциите ще намерим справедлив способ и форма за по-дълъг период от време да предприемем компенсационни мерки и спрямо тези съсловия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Други изказвания, колеги? Господин Свиленски, заповядайте.

волята на правителството – да остави длъжниците на банките извън обсега на защита след приключване на извънредното положение, конкретен пример и Ви моля да отговорите как един човек, в която група попадате примерно и Вие като министър, който два месеца не е получавал заплата, и си представете, че на 15 май или на 17 май Ви предстои падеж по кредит, а след това и на 15 юни следващ падеж по кредит. Как точно ще си платите кредита, когато Вие няма да сте получил заплатата си за месец май, за месец юни ще бъде отложена? Тоест нека да влезем наистина в обувките на всички такива български граждани. Добре сте преценили за една част, която е към така наречените бързи кредити, и да подкрепим предложението на нашата парламентарна група – да разширим обхвата, тази мярка да продължи да действа следващите два месеца, за да може всички български граждани, а те не са малко, да почувстват подкрепата на държавата. Защото е едно един български гражданин да застане пред банковата институция, имайки защитата на държавата зад гърба си, договаряйки разсрочване на кредита, друго е да застане сам, смачкан от това, че два и повече месеца не е получавал заплата, че две и повече вноски дължи за кредити и срещу него стои една банкова институция с цялата мощ Вие може да си представите най-добре какъв ще е резултатът от такива преговори. Така че наистина молбата ми е да преосмислите, ако може и в движение, ако трябва да се консултирате отново с някои финансисти и това предложение да бъде подкрепено. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Реплики? Не виждам. Господин Ципов, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри! По предложението, което направи господин Цонев за новия чл. 26, на Вашето внимание ще предоставя в момента, ще Ви дадем написан

„Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, и само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.“ Алинея трета да придобие следния вид: „Редът за предоставяне на субсидията се определя с акт на министъра на туризма.“ Смятаме, че така по един

Други изказвания? Госпожо Нинова, заповядайте за изказване. Госпожо Председател, дами и господа министри, народни представители! Мислех днес да не говоря, достатъчно съм говорила по тези мерки, но няколко изказвания на колеги от управляващото мнозинство, на министъра ме предизвикаха да кажа следното. Уважаеми народни представители, не знам дали си давате сметка, че в момента много от мерките, които обсъждате и предлагате от Ваша страна, ще ги нарека хартиена политика, която няма нищо общо с живия живот. И ще давам примери. Господин министърът на правосъдието ни уверява, че Европейската централна банка е дала указания на да предоговаря кредитите на хората изцяло в полза на длъжника. Звучи прекрасно, хартиено, бюрократично, както искате го кажете. Знаете ли, господин Министър, какво се случва в действителност при предоговарянето на тези кредити? Виждали ли сте в последния месец жив кредитополучател – обикновен българин, който е отишъл да си предоговори кредита – защото ние – много, които дойдоха при нас? И казаха, че предоговарянето става така: удължава ти се срокът на кредита, но лихвата от 3, 4 или 5% става 10 или 12, въпреки указанията на Европейската централна банка към БНБ, въпреки указанията на БНБ към банките всичко да бъде в полза на длъжника. Живият живот е съвсем друг, обратно на всичко това, което казвате. Приехте преди малко – след връщане от чужбина на български граждани да ги поставяте под карантина 14 дни и ако не изпълнят това указание, да ги глобявате с 5 хил. лв. глоба! Уважаеми колеги, не си чухте министъра на туризма, която Ви каза: утре, вдругиден, до дни се чака решение на Европейската комисия за обща политика по туризма, движението през границите и пътуванията. Искате ли да Ви кажа какво ще стане? Преди да сте публикували и обнародвали този закон, с който ограничавате българите, които се връщат от Гърция, да стоят 14 дни вкъщи и ако не го направят да ги глобите с 5 хил. лв. преди да е публикуван този закон, Европейската комисия ще Ви каже, че е неправилен и ще ни свикате отново, за да го отменим. Така ли се прави политика? Тези хартиени закони нямат нищо общо с живия живот и с проблемите, които стоят навън. Много време обсъждаме мярката 60/40 с всякакви предложения. И какво се получи вчера, какво казват работодателите и фирмите, които се възползват от нея?

Още едно доказателство, за мерки и решения, които вземате, които нямат нищо общо с реалните проблеми на хората навън, камо ли да търсите решения на тези проблеми. Допускам, че отново ще отхвърлите предложението ни за онези хора, които останаха в неплатен отпуск, онези млади семейства, които останаха да си гледат децата вкъщи. Уважаеми народни представители, знаете ли колко деца в България са в детски градини? Не, нали?! Според Националния статистически институт това са 217 867 деца – не са ходили в детска градина два месеца. Следователно родителите на тези деца са стояли да ги гледат, и в неплатен отпуск. И какво казвате на тези хора, и на живия живот? 375 лв. за два месеца, затова че останахте в неплатен отпуск да си гледате децата от детските градини и защото имаме много голям демографски проблем в България. Такова предложение предлагате. Още един аргумент за това, че решенията Ви и законите Ви, и политиката е хартиена, а не съответства на това, което се случва навън онези самонаети артисти, хора на културата, на духовността, които и този път ще ни извадят от кризата. Ако нещо ни е вадило от кризата, това е културата ни, езика ни, самобитността ни, тези хора ще ни извадят от кризата с духовността. Колко са знаете ли? Отвън действително са 60 хиляди! На тях какво казвате? „Не сте наша грижа!“ Ако изчислим дотук колко хора, засегнати от кризата, остават извън Вашата грижа, със сигурност са над един милион. Ето затова казвам: тези мерки, които предлагате, продължавате да предлагате и отстоявате, не отговарят на истинските проблеми на българския народ. За съжаление, упорито и последователно отхвърляте онези мерки, които са грижа за тези хора, предложени от „БСП за България“. Решението си е Ваше, след малко предстои гласуването. Ние ще бъдем последователни в това, което предлагаме, и достатъчно аргументирани, за да се знае, че то е финансово обезпечено, ориентирано към най-пострадалите и с грижа за хората. (Ръкопляскания от „БСП

Моля, режим на гласуване

169 народни представители: за 167, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Сега гласуваме в цялост

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Гласували 112 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 10. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, режим на гласуване

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Явор Божанков. (Шум и реплики.) Гласували

Колеги, продължаваме с редакционната поправка и допълнение на госпожа Ангелова: в § 12, т. 15 се създава буква „г“, следва съдържанието на точката, което тя прочете.

Сега гласуваме текста със съответните редакции и допълнения.

преди малко по предложение на господин Ципов и господин Цонев, и предложението на госпожа Ангелова по Доклада на Комисията. Гласували

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13.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

чл. 156а: „Допълнителен платен целеви отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка Чл. 156а. (1) Работникът и служителят има право на допълнителен платен целеви отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, извън условията по чл. 155, ал. 2, в размер на 5 работни дни. (2) Правото на допълнителен платен целеви отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка възниква след изчерпване на целия платен годишен отпуск. (3) За времето на отпуск по ал. 1 на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в размер, определен по реда на чл. 41 от Кодекса за социално осигуряване. 3. Досегашният чл. 156а става чл. 156б“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 15.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили за изменение на Кодекса на труда, е свързано с това, че 2020 г. е една особена година година, в която поради възникналото извънредно положение, в сега въведената епидемична обстановка, голяма част от българските работещи използваха своя платен годишен отпуск. Голяма част от работещите родители са поставени в условия на това да изчерпат своя платен годишен отпуск, защото децата им не ходят на училище, децата им са малки. В момента сме в неяснота дали ще започнат да работят детските градини. Знаем, че учебната година ще приключи тотално дистанционно. Семейният кодекс е въвел разпоредби, че до 14 години при детето действително в къщата си да има родител. Голяма част от тях използваха този платен отпуск. Вчера беше заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И работодатели, и синдикати подкрепят предложението тази година да има такава хипотетична възможност за допълнителен специфичен целеви такъв отпуск. отпуск. Аз смятам, че това предложение по никакъв начин няма да е в тежест на държавата, защото ние предлагаме един минимален размер. Това са пет работни дни. И вчера, и днес сутринта, становището на министъра на труда и социалната политика, чухме, че има такава готовност. Знаете ли от какво се опасявам, уважаеми колеги от управляващите? Опасявам се, че след две седмици, уважаеми колеги, ще има такова предложение от Ваша страна. Вие днес не го подкрепяте в залата точно защото е на опозицията. И след две седмици с какви аргументи, уважаеми господа, това предложение отново ще влезе в залата, защото ние чухме: днес има волята на министъра на труда и социалната политика да има евентуално такава възможност за такъв карантинен отпуск? И още повече, че и работодатели, и синдикати са склонни да приемат такова предложение. Помислете дали действително Вие ще бъдете регистратори на едни решения от един министър, дали действително искаме парламентарната република да работи такава, каквато ни е вменена. Ние носим тази отговорност, затова поемете я Вие и сега, и подкрепете това наше предложение. То е разумно.

(БСП за България): Първо, процедура, господин Председател. Аз искам само да питам, пък и Комисията и по право – председателя, това предложение на Мария Белова и група народни представители за чл. 114б тук ли ще го коментираме или в чл. 43, където е систематично

правите промени в Кодекса на труда, колеги. Освен, че Кодексът на труда е най-променяният нормативен документ. Всеки си прави някакви експерименти с него, но и Вие сте решили сега в Закона за здравето, като някаква мярка в случая, да направите промени и в Кодекса на труда. Аз, честно да Ви кажа, сутринта, пък и в изказването си Крум Зарков говори по този повод, но аз не разбирам какво правите с този член. член. Въвеждате някакъв нов вид договори за хора, които са социално слаби и получават подпомагане по чл. 12 от Закона за социалното подпомагане и не са включени в някакви програми. Аз не мога да разбера – може би това е в някаква степен решение за обещанието на министъра на земеделието, хората на социално подпомагане да помагат в селското стопанство, само че преди да приемем един такъв текст, трябва да си отговорим на много въпроси. Първият въпрос е: защо е необходим този чл. 114б, след като имаме чл. 114а, който урежда еднодневните трудови договори, които могат да решават този въпрос в пълнота дори? По този начин с този чл. 114б, включвайки тези хора да работят в селското стопанство, ако те работят повече от 14 дни, ще загубят всичко. Те всъщност по това, както сте го написали, не могат да работят повече от 14 дни и ще се наложи, след като свършат работа по тези 14 дни, да бъде сключен с тях договор по чл. 114а.

тези хора твърдят, че това предложение не е подкрепено, а са се въздържали повечето членове. Но в Доклада пише, че предложението е подкрепено. Това предложение само по себе си не представлява нищо, но по-нататък в Законопроекта има едно има едно друго предложение, с което вече придобива смисъл предложението за чл. 114б – въвеждане, и то е, че в Закона за насърчаване на заетостта в Допълнителните разпоредби, където се дефинират различните понятия, там в тези допълнителни разпоредби в § 1, т. 5 се добавя: „Основна икономическа дейност растениевъдство – прибиране на реколтата.“ С това трябва да Ви кажа, че направо избивате рибата, защото не може… Как е възможно като общественополезна дейност да бъде основна икономическа дейност – растениевъдството да бъде включено към общественополезните дейности? То просто така, както сте го записали, е нонсенс. Аз гледам, че тук Комисията не подкрепя предложението, но Вие имате намерение в чл. 43 да вкарате това нещо. Защо Защо растениевъдство? Защо не например тютюнопроизводство? Защо не бъде включено в същия списък като общественополезна дейност? Ами защо не включим строителството, и там липсва работна ръка? Защо не включим навсякъде, където има нужда от това? Да не говоря, че и двете предложения, наред с това чл. 114б, е пряко отнемане на на права на хората. Може би ще предизвикате някаква радост в земеделските производители, при които наистина при които наистина липсва работна ръка, но нарушавате така и едни принципи, което мисля, че никак не е добре. Днес подхождайки по този начин, утре ще започнете да правите и други зулуми, бих казал, защото да вкараш основна икономическа дейност като общественополезна дейност е просто безумие. Не знам откъде го измислихте и как го правите?! Сигурно ще ми обясните, но не разбирам. И не разбирам защо не ползвате основно чл. 114а, ами се налага да правите този член?! Обяснете го да разберат хората, защото аз не го разбирам. Може би не разбирам от социална политика, но кажете ми Вие, защото разбирате от земеделие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Има ли реплики?

Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 17: „§ 17. § 17: „§ 17. До 31 декември 2020 г. по предложение на кмета на общината ръководителят на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, може без съгласието на работник или служител, който е част от персонала в социалната услуга, да му възлага извършване на работа в друга социална услуга на територията на съответната община.“

и предложението на Комисията за създаване на нов параграф 17 с текст съгласно Доклада на Комисията.

на детското заведение, включително детска ясла или учебно заведение, имат право на платен отпуск по трудовото или служебното си правоотношение, независимо от всички останали видове отпуски, в размер на 20 работни дни. Отпускът се ползва от един от двамата родители или осиновители, заплаща се за сметка на държавния бюджет в размера по чл. 177 от Кодекса на труда и чл. 60 от Закона за държавния служител и не може да се отлага за следващата календарна година.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Госпожо Янкова. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми членове на парламента! Направих това предложение, то произтича от дискусията, която родителите водиха с мен и водят и помежду си. В рамките на тези два месеца, в които те отглеждаха децата си, Вие знаете, ползваха или неплатен, или собствения си платен отпуск. Още два месеца продължение означава, че те ще отидат само в неплатен отпуск, или ще трябва баби и дядовци да гледат децата. Паралелно с това Щабът казва да пазим възрастните, всички тук в парламента се кълнем в най-милото – в децата, и затова предложението ми е поне единият месец, защото се очертава до септември месец родителите да бъдат с децата си, а това са децата за ясла, детска градина, предучилищна, да дадем възможност за 20 дни платен отпуск, който да бъде платен от държавния бюджет. Мисля, че и това – да се ползва или от единия родител, или от другия родител, както се разпределят, или от осиновителя съответно, който е на самото дете, ако смислено помислите, колеги, ние ще дадем една помощ за родителите, защото те действително в момента изпитват затруднение. Благодаря Ви. Също така снощи слушах внимателно дискусията, която вече върви в медиите с експертите медици – това е една от големите теми. Част от лекарското съсловие не препоръчва децата да отидат в детски градини заради това, че персоналът, който ги отглежда, е възрастен, и там е въпрос на поемане на държавническо отношение от самите министри на здравеопазването и образованието. И това ние не можем да го кажем, трябва да го кажат хората, които са компетентни, но такава една помощ, мисля, че е добре да бъде подкрепена. Затова се обръщам към всички народни представители – подкрепете моето предложение. Аз нямаше да го направя и щях да го оттегля, ако бяхте подкрепили нашето предложение за хората, които са в неплатен отпуск, да получат финансова подкрепа. Но тъй като и от това бягате, това е третото поредно предложение, което Ви правим и се опитваме да Ви дадем аргументи, че това е полезно за българските деца и за родителите, които ги отглеждат.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Янкова, не стигнахте докрай да кажете истината на уважаемите господа от управляващите. Вчера беше подписан Колективният трудов договор, с който непедагогическият персонал в системата на Министерството на образованието по чл. 42 от техния колективен договор, уредено със санкцията на министъра на образованието, всички те получиха допълнителен 20-дневен целеви отпуск. Значи за едни може, за други – не може. Затова сме тук – да бъдем справедливи! Да, има такава практика и нека министърът на образованието да го е направил. Това е полезно, защото хората, които в момента преподават онлайн, останалите, които са непедагогическият персонал, трябва да получат някакви средства.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Ще се опитам и аз да Ви призова да подкрепим предложението на госпожа Дора Янкова. То е направено самостоятелно, но е убеждение на цялата парламентарна група, включително и мое. Направих си труда да погледна в статистическите данни. Децата от нула

Пак от статистиката: 217 хиляди деца са настанени в детски градини и ясли. Голяма част, не голяма част, а всички тези деца са освободени от детските градини и яслите, тъй като са затворени заради вируса. Техните родители дори и да имат възможност да работят, въпреки мерките, които са наложени и ограничителните мерки, са принудени да стоят вкъщи, да гледат децата си, защото няма кой да ги гледа, тъй като детските градини не работят. Проблемът с детските градини и ясли е дългогодишен и Вие знаете, че той е от битките, които водят родителите за записване на на децата си в детски градини, и ние не можем да им помогнем нито на общинско ниво, нито чрез някакви разумни решения. То бяха обещания за строене на детски градини, то бяха обещания за някакви някакви плащания на тези, които имат право, пък не могат да бъдат настанени на детска градина – това не се случи. Ето, сега изпадаме в ситуация, когато родителите трябва да си стоят вкъщи, за да гледат децата и не могат да отидат на работа, дори и да им го позволяват мерките при пандемията. Предложението да се отпусне допълнителен отпуск на тези хора е разумно и нормално. Не ми се ще да правя паралел и с това, което предлагате и в сферата на туризма. Но като им предлагаме на тези хора ваучери, като им предлагаме да ходят на почивка на Българското Черноморие, за българския туризъм, ами то не останаха отпуски за тези хора. Половината са пуснати в неплатен отпуск заради невъзможността да работят поради мерките, другата половина, защото няма работа, третите, защото си гледат детето, изчерпали са си платения отпуск, ние не им даваме допълнително и ги призоваваме в същото време да ходят на почивка, за да спасяваме туризма. за нашите деца, защото това е част от демографския проблем. Когато ние демонстрираме такова отношение към родителите, те как ще раждат деца и как ще се гордеем с това, че в България борим демографската криза, когато в най-кризисните моменти не помагаме на тези хора? Помислете малко, преди да гласуваме.

оттегляте предложението? Предложението е оттеглено. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: Създава се § 8а: „§ 8а. За 2020 г. за лицата, регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта, ако прекратяването на осигуряването е в резултат резултат на мерките и ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19, се прилагат следните особени правила за паричното обезщетение за безработица по чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване: 1. Разпоредбата на чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социалното осигуряване социалното осигуряване не се прилага. 2. Времето, през което на основание регистрацията по изречение първо ще получават обезщетение за безработица, се зачита за придобиване право на парично обезщетение по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Предложението, което правим, е свързано с правото на получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирано в чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване. В момента действащият чл. 54б, ал. 4 гласи, че всички, които са се възползвали от правото си на обезщетение за безработица, в следващите три години, ако възникне хипотеза да бъде прекратено тяхното трудово правоотношение, да имат право на обезщетение само и единствено за минималния срок от четири месеца и да получават минималното обезщетение за безработица. Има едни общи условия в Кодекса за социално осигуряване в чл. 54 и те са свързани с това, че всеки, който има право да получи обезщетение за безработица, трябва да е работил, непрекъснато 12 последователни месеца в 18 календарни месеца. Това условие е визирано в хипотезите на чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване. За съжаление, в момента – от 13 март до момента безработицата, която е регистрирана в бюрата по труда, възлиза на около над 105 хиляди души. Сто и пет хиляди души, засегнати от извънредното положение и от тази епидемична обстановка. Прогнозите на синдикати и работодатели са, че безработицата ще се увеличава. Една от причините е липсата на достатъчно адекватни социално-икономически мерки, а другата е реалната икономическа обстановка, която ще възникне в следващите месеци. Затова нека 2020 г. да бъде година в подкрепа на онези, на които са прекратени трудовите правоотношение, нека всеки, който е отишъл на борсата и който е с прекратено правоотношение, да има възможността след една година, след като изработи нови 12 календарни месеца в 18, да има право на цялото си обезщетение за безработица. Такова е и нашето предложение, а именно хипотезите в рамките на следващите три години да не действат, за да може справедливо тези хора да се възползват от пълното си право на парично обезщетение за това, което са изработили. Благодаря. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Господин Гьоков, имате думата. В предходното си изказване казах, че след като е засегната икономиката, се оказаха четири типа хора, които пострадаха най-много от ограничителните мерки най-вече. тези, които излизат в принудителен платен отпуск, в неплатен отпуск, освободени по взаимно съгласие, освободени – съкратени от работа. Ние направихме предложения за тези, които излизат в принудителен отпуск, да им се даде малко повече отпуск, за да може да ползват ваучерите в туризма,

хората, които са съкратени и трябва да получават обезщетения за безработица. За съжаление, в Кодекса за социално осигуряване в чл. 54б, ал. 4 е записано, че едно когато придобие право на обезщетение и ако то в рамките на три години е ползвало такова, то няма право на пълното обезщетение, а на минимално обезщетение. Минималното обезщетение в случая сме го определили със Закона за държавния бюджет на 9 лв. дневно обезщетение, което прави долу-горе около 180 лв. на месец. Аз го сметнах, защото хората не живеят и не се хранят само по време на работните дни, а през цялото време, така че, ако разделим тези 180 лв. на 30, се пада по 6 лв. на ден. Дори попитах премиера Борисов как смята, че един човек може да кара с 6 лв. дневно обезщетение за безработица, след като се е осигурявал на на пълната си заплата например или пък дори на максималния доход, в рамките на тези три години той ще получава минималното обезщетение. Не получих отговор. Сега дано от да получим адекватно отношение към нашето предложение. Ние предлагаме поне за тази година, защото последствията от коронавируса едва ли ще бъдат преодолени в рамките на тази година, но поне за тази година, да премахнем това условие в трите години, в които, ако лицето е получавало обезщетение, да не си получава пълното обезщетение, а минималното. Колежката преди малко Ви каза, че колко са хората, които са на обезщетение – над 120 – 130 000 човека вече са безработни. Експертите в тази област на пазара на труда дават прогноза, че ще ще има следваща вълна на безработица. Дайте да решим проблемите на тези хора – да получават малко по-адекватно обезщетение и да не важат за тях тези

но в момента това не важи като аргумент. Затова Ви призовавам да подкрепите това наше предложение и да направим нещо добро за тези хора. По-нататък имам и едно предложение, за което ще говоря и то е пряко свързано с това. То е промяна в размера на минималното обезщетение за безработица. Пак аргументът беше тогава, когато приемахме държавния бюджет, че размерът на обезщетението трябва да бъде такъв, че да принуждава безработните да търсят по-активно работа.

от БСП, което системно го предлагаме от години наред, когато приемаме държавния бюджет, го говорят и синдикатите. Аз не знам защо я няма тази чуваемост в парламентарната група на ГЕРБ и на „Обединени патриоти“. Пак казвам, не става въпрос за някакво подаяние или подарък на тези хора, става въпрос за за адекватно обезщетяване на нещо, за което те са се осигурявали, в случая безработицата. Не знам защо е такъв подходът към проблемите на хората, но не е адекватен – казвам Ви го в прав текст.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Предложение на народните представители Валентин Николов и Димитър Бойчев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21. (1) За гарантиране на енергийната сигурност ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2020 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“, може да се удължи със срок до два месеца, считано от датата на изтичане на периода. (2) При удължаване на срока по ал. 1 Комисията за енергийно и водно регулиране се произнася

текст на вносител. Има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Валери Симеонов, Христиан Митев и Борис Ячев. Комисията подкрепя по принцип предложението.

концесионерът и наемателят по действащ договор за концесия за морски плаж, съответно за наем на морски плаж предоставя на посетителите на плажа плажните принадлежности по смисъла на § 1, т. 6, предложение първо и второ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие на цени, намалени с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните

2020 г. в съответствие с ал. 1. В срок до 30 май 2020 г. министърът на туризма уведомява концесионера или наемателя в съответствие с методиката по ал. 6 за намалението на размера на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена за 2020 г., което да съответства на намалението на цените на плажните принадлежности по ал. 1. Концесионерът заплаща концесионното си възнаграждение за 2020 г. до 30 ноември 2020 г. (3) В случаите по ал. 2 по предложение на министъра на туризма Министерският съвет с решение намалява размера на дължимото концесионно възнаграждение за 2020 г., а министърът на туризма със заповед намалява размера на дължимата наемна цена за 2020 г. Когато възнаграждението или цената е вече заплатена изцяло или частично, съответната намалена част се приспада от концесионното възнаграждение, съответно от наемната цена за 2021 г. г. (4) В съответствие с решението или заповедта по ал. 3 министърът на туризма и концесионерът, съответно наемателят сключват допълнително споразумение към концесионния договор или договора за наем. за наем. (5) Срокът на концесията или наема може да се удължава по предложение на концесионера, съответно наемателя със срок не по-дълъг от една година, независимо дали се надвишава нормативно установения максимален срок за съответния вид договори, като концедентът или наемодателят може мотивирано да приеме или откаже предложението. Министърът на туризма и концесионерът, съответно наемателят сключват допълнително споразумение към концесионния договор или договора за наем. (6) Намаляването на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена, което да съответства на намалението на плажните принадлежности, както и удължаването на срока на концесията или наема, се определят с методика, приета до 23 май 2020 г. от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. (7) На лице, което не изпълни задължение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – наказанието е имуществена санкция в размер на 100 000 Повторно нарушение е нарушение, извършено в 4-месечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение за същия морски плаж. плаж. (8) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от министъра на туризма. Наказателните постановления се издават от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица.“ Благодаря. Изказвания, колеги? Като се изказвате, нека да се знае все пак кой параграф визирате. Господин Ерменков, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз вземам отношение по новия § 21. Искам да информирам колегите, че парламентарната група на БСП за България ще подкрепи този параграф, тъй като ние сме сигурни, че това е една от много малкото истински антикризисни мерки, които се предвиждат в Закон, а именно отлагане на очакваното поскъпване на електроенергията поне с два месеца. Да твърдя, че ще има поскъпване на електроенергията, не го разбирайте като намеса в работата на Комисията за енергийно и водно регулиране на независимия регулатор, просто в медиите изтече информация за исканията на електроенергийните дружества за повишаване на тези цени. Тъй като Комисията за енергийно и водно регулиране все пак се съобразява с тези искания, отлагането с два месеца на това поскъпване според нас е положително. Още веднъж повтарям, ние ще подкрепим § 21, но тъй като имаме различно отношение по другите параграфи, господин Председател, предлагам всеки един от тези параграфи да бъде гласуван поотделно.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание върху § 11, където се говори, че лечебните заведения за болнична помощ, за активно лечение, със заповед на министъра да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. Колеги, ние сме в Закона за здравето. Ние не сме нито в Закона за COVID-19, нито в Закона за извънредното положение. Ами утре, ако е друга заразна болест? Ако остане наименованието COVID-19, значи този § 11, независимо с неговите алинеи 1, 2, 3 до 4, ще важи само за него. Какво правим? Мисля, че тук текстът не е коректен и ще моля поне колегите лекари, които са в залата, включително и председателят на Комисията по правни въпроси да се произнесе по този въпрос. Може би коректното е по-друго. COVID-19 да отпадне, а да се приеме, че – не забравяйте, че само в началото на нашия дебат, ние говорихме и доктор Дариткова, съжалявам, че не е в залата, приехме нейното предложение за задължителна изолация и/или болнично лечение на заразните болести по чл. 61, ал. 1. 1. Сега само споменаваме за COVID-19. Ето защо аз не мога да приема така предложения текст на вносителя заради COVID-19. По-скоро може би по-прецизирано текстът ще бъде за задължителна изолация и/или лечение, тъй като изолацията включва наблюдение на лица по чл. 61, ал. 1. Правя формално предложение.

които са определени със заповед на министъра на здравеопазването да извършват задължителна изолация и/или лечение на лица по чл. 61, ал. 1 от същия закон чрез определени длъжностни лица…“ и нататък продължава. Тъй като при всяка заразна болест всяко длъжностно лице, което е определено в съответното лечебно заведение за болнична помощ е по-скоро за активно лечение,

Принципно сте права, но като погледнем, че навсякъде сроковете са 2020 г., виждате, че целият раздел се отнася за едно и също. Други изказвания има ли?

Разбрах, благодаря. Други изказвания, колеги? Няма други изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще гласуваме отделно всеки един от представените от докладчика текстове, като при достигане на съответния параграф ще поставя на гласуване двете редакционни поправки на госпожа Найденова в § 11 и § 23 на госпожа Александрова. Започваме с

Найденова. Гласували 120 народни представители: за 26, против 65, въздържали се 29. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 13 по вносител, който става § 23, с приетите вече редакционни поправки на госпожа Александрова. Гласували

на част или на всички инвестиции, които трябва да направи за 2020-а и 2021 г. съгласно концесионния договор, съответно да предложи нови инвестиции, а концедентът (2) Договорите по ал. 1 се изменят с подписване на допълнително споразумение между страните, което се сключва до 31 декември 2020 г., и с приемане на решение от концедента, освен в случаите по чл. 8х, ал. 13 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

лв., а имуществената санкция е от 4000 до 40 000 лв. Повторно нарушение е нарушение, извършено в 4-месечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение за същия морски плаж. (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на туризма. Наказателните постановления се издават от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица. § 26. През 2020 г. на територията ал. 4, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие концесионерът или наемателят може да обособи зони с цел превенция и контрол на потока на посетителите след одобрение на схеми от министъра на туризма. § 27. През 2020 г. на територията на охраняемите морски плажове на разкритите спасителни постове личният състав на всеки пост може да се намали до един спасител. § 28. (1) Срокът на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване клас А и клас Б, заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване), настаняване), туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене, чиято категоризация съгласно Закона за туризма изтича след 1 септември 2019 г., се удължава до 31 декември 2020 г. г. (2) Срокът на действие на удостоверенията за сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове, за обектите чиято сертификация съгласно Закона за туризма изтича след 1 септември 2019 г., се удължава до 31 декември 2020 г.“ Благодаря. Изказвания, колеги?

Параграф 14 – предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 29: „§ 29.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение касае обезщетението за безработица – минималното дневно обезщетение за безработица

а минималното дневно обезщетение остава замразено няколко години подред. Сега ситуацията обаче е различна и някак си този проблем все повече и повече избуява. Чак сега се сещаме и има някакво съгласие по темата. Какво разбрахме вчера от Националния съвет за тристранно сътрудничество? Има съгласие от страна на синдикати и работодатели, а това, което излезе като информация, е, че има и заявка от министър Горанов това увеличение да бъде малко по-значително. Не се знае каква ще бъде неговата стойност като увеличение, защото чакаме след 15 май той да даде добра дума. Ето какво се случва? Ние правим едно добро предложение, което години наред защитаваме, и то е нужно за хората, особено в тази ситуация, а най-накрая Вие ще отхвърлите,

След няколко дни обаче ще се окаже, че това предложение ще бъде направено евентуално с някакви други стойности от управляващите, но днес, понеже е предложено от БСП, то най-вероятно няма да бъде прието. Искам още веднъж да кажа.

правоотношения по взаимно съгласие. Тогава този работник в тази трудна ситуация ще трябва да взима и да има доход за семейството си 180 лв. на месец. Ние предлагаме минималното дневно обезщетение от 9 лв. да бъде 17 лв. Управляващи, това са 340 лв. на месец! Не мислите ли, че и така е значително малко? Подайте ръка все пак на хората,

Също няма. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 32: „§ 32.

през държавната граница;“ б) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 6, 7 и 8. 2. В чл. 127 се създава ал. 4: „(4) Пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места, селищните и курортните образувания образувания се осигуряват с пречиствателни съоръжения/инсталации за обеззаразяване. Обеззаразяване се извършва преди заустване в повърхностни води и Черно море при възникнала необходимост по преценка на органите на Министерството на здравеопазването. Задължително обеззаразяване се извършва преди заустване в Черно море по време на курортния сезон.“ 3. В чл. 131 се създава ал. 3: „(3) При настъпило аварийно замърсяване с непречистени битови отпадъчни води или при обявена извънредна епидемична обстановка: 1. утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води на населените места, селищните и курортните образувания, които се използват в земеделието, се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения; 2. води, използвани в съответствие с Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, когато са замърсени с непречистени отпадъчни води, се използват за напояване на земеделските култури най-малко 48 часа след смесването им с тези води.“

флокуланти, коагуланти, биоциди, използвани за обеззаразяване/дезинфекция и други, предназначени за пречиствателните станции/съоръжения за питейни води и пречиствателните станции за отпадъчни води.“ Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § 17а: „§ 17а.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбира се, че сте очаквали нашите аргументи за диференциацията на данък добавена стойност. Ние имаме следните аргументи, особено в ситуация на разрастваща се икономическа криза и обедняване на населението за всички страни – членки на нашия Европейски съюз, в това число и на България. Първо, каква е европейската практика? За Ваше сведение, уважаеми колеги, има страни в Европейския съюз, които имат 5-степенна структура на данък добавена стойност. Ирландия 23% ДДС, изключения: 13,5%; 9%; 4,8%; 0%. Изключенията от средното ДДС са винаги по отношение на основни хранителни стоки, на лекарства, на медицинско оборудване, на услуги в областта на културната дейност, запазване на околна среда и други. В Италия е 4-степенна структурата на данък добавена стойност – 22% общо ДДС: 10%; 5% и 4%.

основни хранителни продукти, безалкохолни напитки, лекарства, вътрешен транспорт, хотели, ресторанти. Впрочем за ресторантите задължително е посочено, че се изключва от намалението данък добавена стойност върху алкохолни напитки, даване на общински жилища – наеми. Освен това 2,1% във Франция е ДДС за лекарства, за вестници и списания, за доставка на телевизионни програми, културни събития и така нататък. В Италия хранителните стоки, агропродуктите, безалкохолните напитки се облагат с 4% ДДС, а лекарствата и електричеството – 10%. години Ви предлагаме диференциран данък добавена стойност с аргумента, че това е общоевропейската практика. Уважаеми колеги, в Европейския съюз има само две страни, които нямат диференциран данък. Едната е България, а другата – Дания. Ще кажете за Дания – да, това е типична скандинавска страна със силна социалдемокрация и висок жизнен стандарт. Да, обаче в Дания наистина, ако сравняваме с България, трябва да имаме предвид, че те нямат диференциран ДДС, но имат безплатно висше образование, безплатно средно и начално образование и на практика безплатни медицински услуги. Така че те са решили въпроса с диференциацията на данъците по друг начин. Имайки предвид тежкото състояние, в което се намира българската икономика, удвояването и евентуално утрояването на безработицата в България, имайки предвид също факта, че около 60 на сто от разходите на българското семейство отиват за закупуване на хранителни стоки, ние считаме, че ще направим една изключително добра стъпка в тези условия в улеснение на българските граждани. Не е вярно, първо, досега от години слушаме аргументите, че това усложнява изчислението на ДДС. Уважаеми колеги, в ХХI век при съвременните софтуерни програми няма да има разлики в милисекунди даже на компютрите да изчисляват ДДС по заложените програми. Освен това, нима страни като Франция, Италия, Ирландия – да не изброявам другите страни от Европейския съюз, имат затруднения при изчисляването на ДДС? Второ, не е вярно, че няма да бъдат намалени цените, тъй като всеки търговец, който продава стоки и услуги при намален ДДС, той не печели от ДДС – той печели от оборота и от обема на продадената продукция. Навсякъде по света при намалението на допълнителната тежест в структурата на цената под формата на данъци, които и да са те, понижението на цените на хранителните стоки води до по-голям обем на продажбите, респективно до по-голям обем на печалбата. Така че подкрепяйки не само предложението на БСП, но и европейската практика, първо, решаваме социални проблеми в тези трудни условия. Второ, в средносрочен и дългосрочен период постъпленията в бюджета ще бъдат същите и даже по-големи.

Сега ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 15, който става § 30; текста на вносителя за § 16, който става § 31;

Моля, режим на гласуване

Предложенията са приети. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Предложение на народния представител Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 33: „§ 33.

свързаните с нея нефтопровод и нефтопродуктопровод са неразделна част от съответния данъчен склад. (9) В случаите, когато нефтопродуктопроводът е разположен на територията на повече от едно митническо за него се издава отделен лиценз за управление на данъчен склад. Помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода, се считат за част от данъчния склад. (10) В случаите по ал. 9 свързаните с

6 се отменя; бб) създава се т. 7: „7. използва средства за измерване и контрол на входа и изхода на помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода,

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 34: „§ 34. (1) Лицата, попадащи в обхвата на чл. 47, ал. 7 – 10 от Закона за акцизите и данъчните складове, привеждат дейността си в съответствие със същия закон, като за целта в едномесечен срок от влизането в сила на този закон подават уведомление до директора на Агенция „Митници“ за: 1. промяна на вече издадени лицензи за отделяне на нефтопродуктопровод/нефтопродуктопроводи и за издаване на самостоятелен/самостоятелни лиценз/лицензи за отделените от данъчния склад бази; 2. промяна на вече издадени лицензи, в обхвата на които попада производствена инсталация за преработка на нефт и свързаните с нея нефтопровод и нефтопродуктопровод нефтопродуктопровод и за издаване на самостоятелен/самостоятелни лиценз/лицензи. (2) В уведомлението се съдържа информация и се прилагат необходимите документи за издаване на лиценз за управление на данъчен склад в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. (3) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на решение за промяна и лиценз/лицензи за управление на данъчен склад, лицето, подало уведомление по ал. 1, може да поиска спиране на производството за срок до един месец, като посочва причините за спирането. Искането може да бъде подадено в 14-дневен срок от подаването на уведомлението по ал. 1, съответно в срока за отстраняване на нередовностите при наличие на такива. (4) Решението за промяна лиценз/лицензи във връзка с подадено уведомление по ал. 1, т. 1 или 2 се връчват едновременно. (5) Обезпеченията за данъчния/данъчните склад/складове по подаденото искане по ал. 1 се представят преди издаването на лиценза/лицензите. (6) Установените от митническите органи наличности на акцизни стоки към датата на връчването на актовете по ал. 4 се вписват в материалната отчетност на съответните данъчни складове и не се считат за освободени за потребление,

от Закона за акцизите и данъчните складове, се прекратява. (8) До издаването на съответния акт на директора на Агенция „Митници“ относно привеждане в съответствие е чл. 47, ал. 7 – 10 от Закона за акцизите и данъчните складове лицата, подали уведомление по ал. 1, продължават дейността си като лицензирани складодържатели, но не по-късно от 30

Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Гьоков за отпадането на § 19. Гласували

Моля, режим на гласуване

21а: „§ 21а. В срок до 31 май 2020 г. министърът на земеделието, храните и горите предприема необходимите действия и извършва промени в съответните наредби, осигуряващи: 1. Безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. лв. за зеленчукопроизводители, овощари и животновъди. 2. Безлихвени кредити за оборотни средства с минимум 6 месечен гратисен период за зеленчукопроизводители, овощари и животновъди. 3. Безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за подкрепа на микропредприятия със седалище или клон в община от селски район за преодоляване на икономическите последствия от пандемията на COVID-19.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 37: „§ 37.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! от парламентарната група на БСП сме последователни по темата, свързана със земеделието и с подкрепата на земеделските производители. Многократно от тази трибуна сме казвали, че сектор „Земеделие“ трябва да бъде водещ, за да може прехраната, продоволствената политика на България да бъде такава, каквато е била и каквато трябва да бъде, а да не бъдем на 50-о място по продоволствен индекс. Ето затова в Закона нашите предложения са точно за стимулиране на дребните земеделски производители, на зеленчукопроизводители, овощари и животновъди.

вместо да стигнат именно до тези, които произвеждат оранжерийно производство, те стигнаха до големите вериги. Така че това е една мярка, която, за съжаление, не проработи от страна на управляващите. Предлагаме също безлихвен кредит за оборотни оборотни средства за минимум шестмесечен гратисен период отново за зеленчукопроизводителите, овощарите и животновъдите. Освен това предлагаме и безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за подкрепа на микропредприятия със седалище и клон в община от селски район, район, във връзка с икономическите последствия от пандемията от COVID-19. Уважаеми колеги, ако погледнем в аграрния доклад къде се намира аграрният сектор, брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националните икономики, и ако погледнете за периода от 2014 до 2018 г., аграрният отрасъл е със завидните през 2014 г. 5,2%, а в

производство, което имаше България и има тези дадености, в момента сме на едно интензивно монокултурно производство. Основно произвеждаме зърнени култури, които изнасяме без добавена стойност, и България се превърна в суровинен придатък на наши съседи и на страни от Европейския съюз. В същото време, ако погледнем брутната добавена стойност от отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, отново за периода 2014 – 2018

тоест една неефективна, една грешна аграрна политика. Някои автори говорят дори за така наречения парадоксален аграрен дуализъм – тоест едни 6% крупни земеделски производители, така наречените агроолигарси, които взимат 80% от субсидиите, и останалите 94% дребни земеделски производители – тези, за които ние от БСП предлагаме тези мерки, те произвеждат основно за лично ползване, за лично натурално стопанство – така нареченото лично натурално производство. Това са два икономически свята, които съществуват паралелно, без да се срещат в социално-икономическото пространство. Затова от нашата парламентарна група настояваме за тези мерки – да подпомогнем дребните земеделски производители, зеленчукопроизводството, тъй като те в този момент имат нужда, ние трябва да ги съхраним. Ясно е, че те нямат тази продукция, която да влезе в големите вериги – това, което, разбира се, с Постановление на Министерския съвет Вие приехте, но то е грешно. Ние още преди три години тук, в този парламент, приехме и предложихме, но Вие не приехте Закона за веригите наистина да бъде през закон, както направиха и румънците. Ненапразно сега румънците от този продоволствен индекс са в пъти по-добре от нас. Аз Ви дадох пример и с унгарците, където в момента държавата инвестира над 1 млрд. лв. за производство и за оранжерийно производство на домати. България защо да не се специализира в тези дадености, които ги има? Завършвам, господин Председател. Ето защо от нашата парламентарна група предлагаме тези мерки и се надявам те да бъдат подкрепени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Реплики? Изказвания? Заповядайте, господин Данчев, имате думата. Всъщност в изказването на колегата преди мен, може би единственото, което липсваше да се каже, е, че големият проблем, който в момента седи пред земеделските стопани в България, е, че те може би са единственият сектор, който беше експлицитно изключен от всички възможности за подпомагане, така, сякаш проблемът, който възникна с коронавируса, не засегна този сектор. Това, разбира се, не е истина и от особено голяма подкрепа се нуждаят най чувствителните сектори в отрасли в рамките на селското стопанство, а именно зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството. Особено голяма е нуждата от помощ именно за най-малките земеделски стопани. Странно, на нас ни направи впечатление от БСП, че в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ миналата седмица, когато се коментираше отключването на мярката за безвъзмездна помощ от 3000 до 10 000 лв. за микро- и малки предприятия, бяха изключени микропредприятията, които са с регистрация в селските райони. Разбира се, това има своята логика, защото има ясна демаркация между Програмата за развитието на селските райони и Програмата за и Програмата за иновации и конкурентоспособност. Но странно е защо Министерството на земеделието не реагира, респективно Държавен фонд „Земеделие“, и не предприеха такава реципрочна мярка и в Програмата за развитие на селските райони в помощ на малките земеделски стопани? Затова ние тук с предложението, което сме направили, подтикваме земеделския министър и ръководството на Държавен фонд „Земеделие“ да обърнат внимание на липсата на подкрепа за тези микропредприятия, които са с регистрация в селските райони, защото това са вероятно най-голямата част от микропредприятията в страната и в рамките на Програмата за развитие на селските райони да осигурят средства в подкрепа на тези микропредприятия.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

с „до шест месеца“ и текстът да изглежда по следния начин: „§ 21. За срок до 6 месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер на 290 лв. за определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител/самоосигуряващо се лице. Средствата са за сметка на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“ Смятам, че тази редакционна поправка ще

Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложения текст за заместване в § 21 от народния представител Светлана Ангелова. Моля, режим на гласуване

Предложение от народния представител Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат § 38 и 39: „§ 38. (1) До края на 2020 г. министърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със срок на възстановяване, не по-дълъг от края на 2021 г., на общини във връзка с изпълнението на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето или при временни касови разриви по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци спрямо същия период на 2019 г. (2) Заемите по ал. 1 се отпускат въз основа на мотивирано искане от кмета на общината и решение на общинския съвет, като чл.

Предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. може да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето.“ Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

може да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. (2) Разходите по ал. 1 се осигуряват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците. (2) Разходването на средствата по ал. 1 се извършва по по решение на общинските съвети след одобрение на министъра на околната среда и водите. (3) Дължимите месечни отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода

дължимите суми за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Предложение на народния представител Хамид Хамид: „В Преходните и допълнителните разпоредби се добавя нов § … със следния текст: „Разпоредбата на чл. 82, ал. 9 се прилага от 01.01.2016 г.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат § 42 и 43: „§ 42. През 2020 г. забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие по чл. 15 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е от 15 юни до 1 октомври. § 43. (1) До 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, може да сключват трудови договори за краткотрайна стаж. (2) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.

труда. (4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, (5) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. (6) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори по ал. 1. (7) Образците на трудовите договори по ал. 7 може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път. (8) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него. от него. (9) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по ал. 1 се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. (10) Лицата по ал. 1 запазват правото си на месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване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

Василева и Александър Иванов, които се съдържаха и в нашите предложения. Те не са достатъчни, но, за съжаление, отхвърлихте по-сериозните мерки. И това е нещо. Но в същото време категорично се противопоставяме на § 43, който има за цел според вносителите да подпомогне събирането на земеделската продукция. Само че ние вече предприехме мерки по този въпрос, удължавайки с още два месеца специалните правила, които бяхме предприели именно в тази сфера в Закона за извънредното положение. Сега с този текст, който ни се предлага, страхувам се, че вместо да изпишем вежди, ще извадим очи. И това беше споменато по няколко линии. Първата е тази на правата на трудещите се, която беше застъпена включително от представители на Министерството на труда и социалната политика, както и от представителите на БСП. Друга е по линията на административния хаос, който нещо подобно може да създаде. И трета е по непредвидените последствия, които могат да възникнат във всеки един конкретен момент, когато специфичните взаимоотношения между един земеделски производител и неговият работник понякога са повече от 14 дни, пък той взима и други помощи и така нататък, и така нататък. Тоест така – с ботушите,

социални права по този начин не бива да бъдат подлагани на съмнение. Затова ние категорично се противопоставяме и ще гласуваме против въвеждането на подобен пробив в трудовото законодателство. Между другото, използвам случая да се зарадвам от това, че беше оттеглен друг един доста скандален текст, който приравняваше на общественополезна дейност дейности в частен интерес по абсолютно недопустим начин, но тук се вразумихте, оттеглихте го. Поздравявам Ви! Човек трябва да знае да дава и крачка назад. Дайте крачка назад и тук, не за друго, а защото няма да постигнете целите, които си поставяте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За да успокоим колегите от опозицията, правя предложение за редакция на ал. 10 в § 43 думите „Кодекса за социално осигуряване“ се заменят със „Закона за социално подпомагане“. И в тази връзка създаването на нова ал. 11: „(11) До 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство“ – прибиране на реколтата, се смята за дейност по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.“ Така считам, че удовлетворяваме и исканията на опозицията да подпомогнем земеделските стопани, както те казаха, които ни гарантират

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Белова, напълно съм потресен от Вашето предложение. Вие сама преди час и половина-два оттеглихте същото предложение от този законопроект – това, което сега ни предлагате. Оттеглихте го, защото мисля, че чухте вчерашните аргументи. Това, което правите, уважаеми дами и господа народни представители, нека Ви стане ясно – въвежда се в дефиницията в Закона за насърчаване на заетостта дефиницията на общественополезна дейност, където са вкарани комунални услуги и други такива неща, обирането на продукция. Това е Това е ангария! Това е да вземете едни хора и да ги накарате да работят не по тяхно желание за частния интерес на някой друг, защото общественополезната дейност по дефиниция е нещо, което се прави в обществен интерес. Така Вие закарвате някои хора при частник да му оберат продукцията, която той после продава. Това противоречи на всякакви стандарти, включително международни. И това, че е за малък период от време, не го прави по-скандално. А начинът, по който е направено, след като беше внесено като предложение, обсъдено в Правна комисия, срещнало сериозен отпор, оттеглено тук от залата, и сега изведнъж в последния момент отново издиктувано!? Моля Ви, това, което направихме за земеделските производители и за събирането на продукцията, не подценяваме проблема и гласувахме, тези текстове влезнаха в прословутия и дълго обсъждан § 4. Недейте Недейте подлагайте под съмнение естествени права по този грубиянски начин!

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Белова, аз не съм съгласен с Вашето изказване, тъй като освен предложението за редакция Вие трябваше все пак явно да обясните на лявата част от залата какво пише в дискутирания § 43 и то няма нищо общо с това, което чуваме до този момент от БСП. Няма как да има ангария, тъй като при ангарията имаме безвъзмездно, и то не предоставяне, а безвъзмездно извършване на трудова дейност, което е задължително. В § 43, ал. 1 какво пише? Че „до 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна социална помощ по Закона за социално подпомагане и не са включени в програми за заетост по чл. 12 от същия закон, може да сключват...“ Може, а може и да не сключват, тоест по тяхно желание трудовият договор е консенсуален, не е административен договор, тоест доброволно двете страни по трудовия договор могат да решат, да преценят дали да сключват такъв или не, и то за срок не повече от 120 дни, като това време съответно не се признава за трудов стаж. По този трудов договор,

и такива внушения за ангария или за някакви задължения, които никой не въвежда и те не съществуват в това предложение, няма как да бъдат подкрепени, няма как да бъдат възприети. Благодаря.

Правната комисия, след това е оттеглен от Вас параграф и сега го вкарвате като допълнение във вече – аз не знам като какво е това! Редакционно ли е, какво е? Не можем да разберем за какво става въпрос, така че аз не знам какво правите!? Това е вандалщина в това, което правим – в законодателния процес, първо. Второ, попитах Ви какво го налага, пък и Христиан Митев, който се опитва да Ви помага по някакъв начин тук, да мотивирате това, кажете ми, след като тук пише: може да сключим, а може и да не сключим?! Ами защо като може да сключи, да не го сключи по 114а, а трябва да има 114б? Отговорете, да видим за какво става въпрос. Значи по 114а много ясно Ви обясних одеве, че могат да сключат договори за 90

Уважаеми господин Гьоков, трудно ми е да обясня на колега, който счита, че мерките и приемането на норми, свързани с подпомагане дейността на земеделските стопани в тази тежка ситуация, цитирам по памет „зулуми, вече е вандализъм“. Считам, че във Вашата парламентарна група има изявени, компетентни експерти, които биха могли да Ви обяснят, ако ги чувате, естествено, че тези предложения са свързани единствено с възможността земеделските стопани да могат да взимат на работа тези трайно безработни хора, които да не се подпират на метлата, използвам жаргон, поне да свършат реална работа. Защото ние сме в ситуация, в която сме изправени пред опасността

българската продукция. И сега да говорите за зулуми и за вандализъм, няма какво да коментирам. Господин Митев, да, аз от вчера считам, че каквото и да е убеждението на колегите по предложените текстове и всякаквите мотиви, които изложихме и в Правната комисия, не дават резултат. Не намирам за правилно да използваме трибуната на Народното събрание да коментираме и да обясняваме как на земеделските производители не трябва да им дадем възможност да си приберат розите, черешите и така нататък, българската продукция. Малко преди разглеждането на този параграф точно колегите отляво казаха: сектор „Растениевъдство“ е наистина най-уязвим, наистина с тези текстове ние подкрепяме малките зеленчукопроизводители и не намирам смисъл да дебатираме, и да говорим, че правим вандализъм в тази зала, опитвайки се единствено да им помогнем да си приберат реколтата. Предложението го оттеглих, защото там нямаше срок. В редакционната поправка изрично казвам – срокът е 31 октомври, да приключи стопанската година в ситуацията, в която се намира в момента. Смятам, че това е компромис, който сме задължени ние като законодатели да направим, за да подпомогнем земеделските производители. Благодаря, госпожо Белова. Господин Попов, първо и после господин… Господин Попов вдигахте картата. Искате изказване

Благодаря, уважаеми господин Председател. Току-що направеното предложение за тази трудова повинност (шум и реплики от ГЕРБ) по никакъв начин не е редакционно и Вие не би следвало да го допуснете за гласуване. То беше оттеглено там, където му беше мястото, няма общо и не е редакция на текстовете, които бяха предложени. Нека да не нарушаваме Правилника на Народното събрание, недейте да го допускате до гласуване. Парламентът, надявам се, оттук нататък ще работи в нормален ритъм, ще има възможност и това предложение да бъде обсъдено на спокойствие и евентуално да се внесе от този,

първоначалното изказване по въпроса. Само че тук излезе госпожа Белова и се мъчи да направи някакви внушения как БСП безчувствените не искат да помогнат на земеделските производители, а тук разни метани – защо ние сме против това растениевъдството, най-уязвимият отрасъл,

обяснявате как аз съм казал „зулуми и вандалщина“. „Зулуми“, първо, въобще не съм казал – никога не съм споменавал тази дума, а казах, че правите вандалщина в законодателния процес. Същото Ви го каза с процедурата си Филип Попов.

след това да бъде внасяно, защото нямало срок!? Е каква е редакционната поправка, която е възможно да се прави по време на гласуване? Може ли да ми обясни някой!? някой!? Престанете да изопачавате нещата! Зулуми е това, което правите в законодателния процес. Не е желанието Ви да подпомагате земеделските производители. И ние имаме желание да подпомагаме земеделските производители, само че го правим по по-рационален начин от Вас. Питах Ви и Питах Ви и Вие не отговорихте на въпроса: какво пречи на земеделските производители да сключват договори по чл. 114а? Какво пречи да наемат тези, които са на социално подпомагане, което въобще не пречи на тези хора да си запазят и социалното подпомагане? Затова Вие въведохте еднодневните Вие въведохте еднодневните трудови договори преди две години, които нарушават пак трудови права. А сега въвеждаме още едни договори – 114б, макар и временно, но Вие това не искате да го разберете. Попитайте експертите, които работят в Социалното министерство, попитайте експертите, които работят в Инспекцията по труда, в бюрата по труда, че и 114а не е ефективен член за трудови договори, а Вие искате да правите чл. 114б, който да... Абе престанете с тези експерименти върху Кодекса на труда. Аз разбирам, че искаме да помогнем на тези хора, ама дайте, приемете едно предложение, чуйте ги тези предложения, не си затваряйте ушите и като чуете БСП, да натискате червеното копче! Престанете с тези неща! И никога не съм нарекъл желанието – нито Вашето, нито нашето, нито на когото и да било в тази зала, да помогне на земеделските производители зулуми или вандалщина. Вандалщина е Вашето, което правите в законодателния процес! Благодаря, господин Гьоков. Има ли реплики? Господин Георгиев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, абсолютно е прав господин Гьоков. Преди малко Ви казах нашите предложения – Вие мълчите, не казвате: „не стават“. А госпожа Белова изведнъж с тази мярка… Аз искам

подпомагане, а не с тази мярка, за която Вие говорите. Защото такива земеделски производители и зеленчукопроизводителите, които цитирахте, те са в такова изключително затруднено положение, че Вие с тази мярка няма как да ги да ги подпомогнете. Пълен хаос през тези два месеца са Вашите предложения. Първо, че министърът на отбраната, вицепремиер, той ми предлага мерки за подпомагане на земеделските производители!? От къде накъде!? Има си министър на земеделието. Какво направихте? Вие затворихте в най-важния период пазарите и кооперативните пазари в момента, в който точно дребните производители трябваше да си реализират продукцията. Това направихте. Разсадниците фалираха. На следващо място, мерките, които предлагате за животновъдите, какво направихте с дребните животновъди? Вместо да ги подпомогнете, тях Вие подпомогнахте 64 кланици, на тях дадохте парите. Хората с по

Не виждам. Други изказвания? Госпожо Нинова. Господин председател, дами и господа народни представители! Цял ден, а и не само днес, обсъждаме ефективността на мерките, които предлагат управляващите в различни сектори. Дотук отчитаме, че мярката в икономиката за бизнеса 60/40 не работи. Те го отчитат! Отчитаме, че социалните Ви мерки за помощ на безработни, на семейства, останали вкъщи да си гледат децата, не работят. Засега, като че ли проработи само мярката за кредити – кредити на потребители, кредити на бизнес, кредит на държавата и така нататък. Сега да видим какво става в земеделието. Не сте ли сигурни, че това е един от приоритетните сектори, които България трябва да развива занапред по друг начин и по друг модел? Защото кризата показва, че подобен вид пандемия прекъсва връзките на доставки в цял свят, а най-опасни са връзките за доставки, коридорите за доставки на хранителни продукти и може населението на дадена държава да остане без прехрана. Следователно всяка държава трябва да обърне своята политика, грижа, финансиране към собствено производство. Да, има държави, които са в пустинята, макар че и там – и в пустинята, произвеждат и не могат. Но България има една от най-плодородните земи, има експерти и специалисти, има опит в производство на земеделски продукти и има нарушено търговско салдо по отношение на внос и износ, особено в областта на земеделието. Казано по-простичко за търговското ядем чужди плодове и зеленчуци, когато българската държава и българският народ може да си ги произвежда и по-качествени, и по-евтини. Какво трябваше да се направи за тази политика и какво направихте Вие? Трябваше да се даде безвъзмездна помощ на малките и средни земеделски производители на плодове, зеленчуци, месо и мляко. Направихте ли го? Не. Какво им казахте: идете в банките да си вземете кредити. Как да ги връщат, като не произвеждат както те намерят за добре и когато. Не, тези хора се нуждаеха от директна безвъзмездна помощ, за да произвеждат българска храна за българския народ. Втората мярка, която уж предприехте – помощ на българските земеделски производители за пласиране на стоката в търговските вериги. Ама такъв шум вдигнахте, такива приказки наговори премиерът: как ей сега вика търговските вериги и 50% от площите в българските търговски вериги веднага се зареждат с българска продукция. Какъв е резултатът от това, уважаеми управляващи? един от Вас знае ли колко процента българско производство в момента се продава в търговските вериги благодарение на Вашите мерки за земеделие?! Никаква промяна няма! Просто търговските вериги си наложиха политиката, която налагат от много години и срещу която ние сме се противопоставяли, извиха Ви ръцете, наложиха си условията – никаква полза за българските производители в търговските вериги. Не остана нито от първоначалната идея определен процент от площите да се заемат от български стоки, нито облекчение на българските производители за такси и други за достъп до търговските вериги. Тоест и тази мярка в сектора „Земеделие и подпомагане на българското производство“ не работи! И какво предлагате сега – трета мярка за облекчаване за наемане на работна ръка по начин, който абсолютно е недопустим в българското трудово и осигурително право. Ако трябва да обобщим от предложените Ви мерки в областта на земеделието: нула резултат за българските земеделски производители при прекрасна възможност българската земя да храни българския народ. Осъзнайте се, защото това трябва да бъде един от дългосрочните приоритети на България. Вие управлявате днес, друг ще управлява утре, едно от нещата, върху които трябва която и да е политическа партия да управлява, е българското земеделие, защото то дава възможност за развитие на България не само за вътрешно потребление – една от сферите, в която може да се работи за експортно ориентирана икономика важен елемент от това българската икономика да бъде съживена след кризата. Време е наистина да осъзнаете за какво става дума. За втори път днес ще кажа: постоянно приемате палиативни мерки на хартия, хартиени закони, хартиена политика, която няма нищо общо с живия живот и не дава никакъв резултат за развитие на българската икономика и добруване на българския народ. (Ръкопляскания от „БСП

Госпожо Нинова, ако беше тук земеделският министър, щеше да Ви каже, че с българските вериги или поне с няколко от тях – с една основно, отпреди пет години години правителството в областта на това, което говорихте, без да разбирате и в момента – как се подава ръка на дребните и средните земеделски производители и какъв пазар са намерили в стоката на една от веригите, стана ясно сега по време на обсъждане на

мина и възстанови старите български сортове, сключи със стотици фирми договори, които в момента внасят в МЕТРО продукция, като им финансират посевите,

тази верига даде пример на другите по-малки вериги как става това нещо. И ако искате, една работна група да посетим всички щандове в България на тази верига и да се убедите, че там се продава 60% българско производство с конкретни договори. Нещо повече, от тези, които отговарят със сертификати на изискванията на световните стандарти на тази верига, най-доброто тръгва и в другите страни като износ. Така че, когато и останалите вериги вече допълнят тази картина, която създаде Министерството на земеделието, на ГЕРБ и на това управление, България ще стане нормална страна. Нямам спомен обаче, когато Вие сте управлявали, да сте създали нещо подобно. Единственото, което сте създали е непременен фалит. Че тя Ви фалира партията, фалира Ви Касата, а Вие говорите за запасяване на България. Срамота е!

Благодаря, господин Председател! Уважаема госпожо Нинова, обяснете, че България е на първо място по използвана земеделска площ в Европа с над седем декара, че една Холандия е с един декар и сто, но е на първо място по производство на селскостопански продукти и на второ място в света, че големите вериги, за които тук говореше колегата преди мен, изобщо не отговаря на истината и че трябва да отидем да видим тези вериги. Нищо подобно, тъй като съгласно Аграрния доклад – уважаема госпожо Нинова, обяснете, производството на домати е 39 хил. декара, което е абсолютно недостатъчно за това, което колегата говори. Затова тези неща са важни да се чуят от трибуната на Народното събрание. И отново искам да повторя:

Господин Гърневски, Вие говорите за една верига, която прави това на добра воля. Ние говорим за закон, който да въведе правила и ред, така че всички вериги да се съобразяват с тях и да ги спазват. Ако ще разчитаме на добрата воля на един търговски субект, и то външна фирма, да провежда българска национална политика, отпишете я тази работа. Или държавата ще провежда тази политика чрез закони, ред, правила и контрол, или просто няма да я има и ще оставим на добрата воля на всеки да си прави каквото иска. Но иначе е добре, че се изказахте, защото за девет часа дебат с това Ваше изказване отчетохте цялата група на ГЕРБ, които за девет часа дебат по всички теми за развитието на икономиката на България, и не само – и социалната политика, и здравеопазването, мълчаха. От сутринта има поне три предложения на премиера Борисов за промяна на ДДС – ту на храни, ту на ресторантьори, ту от началото на 2021 г., ту сега веднага. Не чухме нито една дума от председателя на Финансовата и Бюджетната комисия тук по тази тема. Обсъждахме куп социални мерки. За обезщетение на безработни, за обезщетение на хора, останали в неплатен отпуск – нито дума! Днес трябва да благодарите на господин Гърневски. Макар и с такова непрофесионално изказване той единствен отчете Вашата група по изключително важните за България и българския народ въпроси. Мълчанието Ви днес е показателно за липсата на аргументи и за политика на парче – хаотична, и политика на копчетата. Сутринта премиерът Ви каза: „намалете ДДС-то на 9%“. Преди малко гласувахте „против“. Колеги, имате достойнство. Чакате утре да Ви нареди обратното ли?! Утре ще гласувате 9%. И това цял ден! (Ръкопляскания да чакаме един човек какво ще Ви нареди да правите през половин час?! За половин час внесохте предложение, след десет минути си го оттеглихте, след половин час пак го внасяте. Хора, така не се управлява държава! Или трябва да имате ясен план какво правите,

и текстът да стане: „Образците на трудови договори по ал. 1 може да се получат в съответната дирекция, Инспекция по труда от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.“ Благодаря

Преминаваме към гласуване на текста на § 43. Има предложение за заместване в текста на § 10 от народния представител Мария Белова. Подлагам на гласуване предложението за заместване в § 10.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Отрицателният ми вот ще бъде съвсем кратък. Първо – по процедура. Вие казахте, че това била процедура по заместване – аз съм много любопитен къде в Правилника има такава процедура по заместване. Не знам – ако я намерите, ще бъда много щастлив да ми я покажете.

от Южна Америка преди Гражданската война там – памуковите плантации, които така усърдно се опитвате да въведете тук. Вие отказахте да дадете на земеделските производители пряка финансова помощ – за сметка на това им давате труд. Преди малко казах – тази трудова повинност, която не кореспондира по никакъв начин нито с българската Конституция, нито с Кодекса на труда, нито с Кодекса за социално осигуряване. Така просто Ви е щукнало оттегляте, приемате, замествате, премествате, и така цял ден. Даже се чудя, уважаеми господин Председател, защо не гласувахме всички текстове до края, пък Вие после да си ги пребъркате, да си ги заместите, да си ги разместите както намерите за добре – така или иначе го правите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.